sendinefnd. Forseti Möltuþings er hér í heimsókn í Alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til Íslands í boði forseta Alþingis. Ég vil fyrir hönd Alþingis bjóða forseta þjóðþings Möltu og sendinefnd velkomin í Alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn þeirra til Íslands verði til þess að styrkja tengslin milli landa okkar. Alþingi vottar forseta þjóðþings Möltu og maltversku þjóðinni vináttu og virðingu. Ég bið hv. alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum.

Virðulegi forseti. Staðan í efnahagslífinu, staða heimilanna, verður krefjandi og því aðalverkefni vetrarins. Þar þurfum við þingmenn að taka höndum saman og beina kröftum okkar að því að koma jafnvægi á hagkerfið. Tónninn hefur verið sleginn með mikilvægum hagræðingaraðgerðum og það er mikilvægt að við þingmenn, sem förum með fjárveitingavaldið, fylgjum þeim fast eftir. Í umræðunni um stöðuna í efnahagsmálum hefur borið á fingrabendingum og ekki beint verið slegist um að taka ábyrgð. Nærtækt dæmi er auðvitað Reykjavíkurborg þar sem ljóst er orðið að meiri hlutinn í Reykjavík heldur áfram að eyða umfram efni þrátt fyrir stórauknar tekjur. Skuldasöfnun borgarinnar er auðvitað ógnvænleg. Það er skiljanlegt að Samfylkingar- og Viðreisnarfólk sé viðkvæmt fyrir slíkri gagnrýni. Ég átta mig síður á hlutverki Pírata þegar kemur að stjórn efnahagsmála, reyndar eins og oft áður. En það er fráleitt að halda því fram að rekstur Reykjavíkurborgar, lang-langstærsta sveitarfélagsins, hafi engin áhrif á efnahagsmálin. Að halda því fram að reksturinn og forgangsröðun meiri hlutans í Reykjavík, hafi engin áhrif á stöðu heimilanna nær engri átt. Það stenst enga skoðun. Virðulegi forseti. Auðvitað hefur lóðasveltistefnan og þéttingaráráttan í Reykjavík haft áhrif á húsnæðisverð og þar með verðbólgu og þar með vexti. Seðlabankastjóri hefur margbent á það að húsnæðisskorturinn sé stór hluti verðbólguvandans. Og ekki ætti að þurfa að vísa til orða hans, svo augljóst er samhengið. Fasteignabóluna sem ræðst af skorti af framboði þekkja allir. Og auðvitað hefur það áhrif, m.a. á fjárhagsstöðuna hjá barnafjölskyldum, að börn í Reykjavík fái ekki leikskólapláss fyrr en upp undir á þriðja ári.

Herra forseti. Það sem af er ári hafa fimm einstaklingar látið lífið í umferðarslysum — fimm einstaklingar. Það hefur oft verið þannig hér á Íslandi að fleiri hafa látist úr umferðarslysum á hverju ári en engu að síður, þetta er fimm einstaklingum of mikið. Þetta erum við sammála um og við erum alltaf að reyna að leita leiða til þess að bæta umferðaröryggi. Við gerum það með því að endurhanna gatnamót, grafa göng, breikka vegi, fækka einbreiðum brúm og þar fram eftir götunum. við þá að segja sem samfélag við þeirri staðreynd að ef fram heldur sem horfir munu 80 einstaklingar deyja úr fíknisjúkdómi á þessu ári? Þetta eru tölur úr gagnagrunni SÁÁ. Það stefnir í það, ef við miðum við hvernig þetta er búið að vera það sem af er ári, að 80 einstaklingar deyi úr fíknisjúkdómi á þessu ári. Það jafngildir því á tíu árum eins og ef allir íbúar Grundarfjarðarbæjar myndu látast. Þetta eru þannig tölur á tíu árum. Við erum hins vegar ekki að gera sáttmála, samninga eða að blása í herlúðra til þess að bjarga þessu fólki, síður en svo, við rétt svo höldum í horfinu. Það er þannig núna að ein stærsta meðferðarstöð landsins, sem er rekin af SÁÁ, Vík, eftirmeðferðarstöð, þurfti að vera lokuð í margar vikur í sumar út af fjárskorti. Það gerði það að verkum að samfellan á milli Vogs og Víkur er rofin. Það gerir það að verkum að batalíkur fólks eru miklu minni og það gerir það mögulega að verkum Ég heyrði hæstv. heilbrigðisráðherra tala hér með þeim hætti sem ég átti ekki von á núna fyrr í vikunni. Hann sagði: Við getum svo auðveldlega haldið því opnu ef það er vilji til þess. Það hefur ítrekað verið kallað eftir meira fjármagni til að hafa það þannig að það þurfi ekki að loka meðferðarstöðvum á sumrin. Þá fer hins vegar svo mikill peningur af sjálfsaflafé SÁÁ í ópíóíðafaraldurinn og viðbragð við honum að það vantar pening í hitt. Það er búið að lofa meira fjármagni. Það virðist hins vegar vera eitthvað djúpt á því því að það hefur ekki skilað sér til SÁÁ. Við hljótum rétt, eins og í umferðinni, að geta komið í veg fyrir það að fólk deyi að óþörfu. Virðulegi forseti. Kynfræðsla og hinsegin fræðsla í grunnskólum hefur verið mikið í kastljósi samfélagsumræðunnar undanfarið. Í miðju þessarar umræðu eru foreldrar sem spyrja spurninga, kalla eftir upplýsingum um fræðsluna og setja jafnvel fyrirvara við námsefnið eða uppsetningu hennar, foreldrar sem vilja vita hvað börnin þeirra eru að læra til að geta tekið samtalið líka heima við. Varðandi nær allt annað námsefni væri því fagnað að foreldrar sýndu slíkan áhuga en hvað þessa fræðslu varðar virðist ekki alveg það sama gilda. Það er undarlegt að því sé haldið fram að foreldrar séu að beita fordómafullri orðræðu, dreifa falsupplýsingum og valda usla í samfélaginu vegna þess að þeir vilja fá frekari upplýsingar um fræðsluna. Foreldrar gera sitt besta í að gæta hagsmuna barna sinna af heilindum og spyrja því gagnrýninna spurninga sem krefjast skýrra svara. Hysterían myndast nefnilega vegna upplýsingaskorts til foreldra. Við þurfum að upplýsa foreldra betur um námsefnið til að koma í veg fyrir svona stöðu í framtíðinni. Með þeim hætti má einmitt koma í veg fyrir upplýsingaóreiðu og að umræða sé leidd áfram af upphrópunum, umræða sem verður að taka af yfirvegun. Virðulegi forseti. Ég styð heils hugar réttindabaráttu hinsegin og kynsegin fólks og mikilvægi þess að við fáum öll fræðslu um fjölbreytileika samfélagsins. Við þurfum líka að fræða um áskoranir einstaklinga með einhverfu og ADHD. Höldum áfram að fræða í átt að meiri samstöðu og umburðarlyndi í samskiptum milli fólks. Með þessu vil ég hvetja til aukins samtals milli heimilis og skóla því að við erum öll í þessu saman, þ.e. að koma börnunum okkar almennilega til manns svo sómi sé að fyrir samfélagið allt.

Þó eru vissulega jákvæð merki til staðar um að Úkraínumönnum takist að endurheimta sín landsvæði. Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í þessari viku var stríðið í Úkraínu í brennidepli. Ýmsar ræður voru haldnar um stríðið en báru þó hæst ræður forseta Úkraínu og Bandaríkjanna. Án þess að fara með langt mál um innihald umræðunnar voru skilaboðin skýr: Stuðningur hins frjálsa heims gagnvart úkraínsku þjóðinni má ekki undir nokkrum kringumstæðum dvína. Barátta úkraínsku þjóðarinnar snýst um að viðhalda sjálfstæði sínu og landamærum. Hún er þó ekki eingöngu þeirra barátta. Frá lokum seinni heimsstyrjaldar er vart til skýrara dæmi um árás á lýðræði í hinum vestræna heimi og eiga allar frjálsar þjóðir hér hagsmuna að gæta.

friðelskandi þjóð sem háði sína sjálfstæðisbaráttu án blóðsúthellinga og hefur sterka tilfinningu fyrir frelsi sínu og sjálfstæði. Frá stofnun lýðveldisins höfum við Íslendingar verið óhrædd við að styðja aðrar þjóðir sem stefna í átt að lýðræðisþróun og við höfum verið afdráttarlaus þegar kemur að stuðningi við úkraínsku þjóðina. Ég vil því nýta tækifærið hér í dag og brýna ríkisstjórnina til að viðhalda þeim stuðningi sem hefur verið sýndur til þessa og standa með Úkraínu í vegferð þeirra til áframhaldandi lýðræðis og sjálfstæðis.

En umræðan hérna hvetur mig aðeins til þess að skipta um umræðuefni. Í janúar síðastliðnum, 26. janúar, fékk ég í tölvupóstinn minn frá skólanum, sem foreldri með börn í skóla,

Í ár er vika 6 frá 6.–10. febrúar. Þá hvetjum við allt starfsfólk til að gefa kynfræðslu bæði góðan tíma og rými. Með því taka þátt í viku 6 gefur starfsfólk börnum og unglingum skilaboð um að kynheilbrigði þeirra skipti máli.

Þetta er ekkert nýtt sem við erum að glíma við hérna. Það er boðið upp á kynningu fyrir foreldra en við foreldrar erum upptekin hingað og þangað. Það er erfitt að fylgjast með í annasömu þjóðfélagi

Ég velti fyrir mér í dag hvort við séum fórnarlömb eigin velgengni.

sem hefur fært okkur áður óþekkt verðmæti á tiltölulega skömmum tíma og ég hef vikið að því áður. Ég ætla að minna aðeins á það aftur að við erum orðin ótrúlega eftirsóttur og stórglæsilegur skemmtigarður fyrir milljónir manna og það mun að óbreyttu halda áfram að vaxa frá ári til árs. En slíku fylgir ábyrgð. Skemmtigarðar sem rækta ekki garðinn nægilega, huga ekki nægilega að innviðum sínum og öryggi, verða smám saman álitnir hættulegir og ekki æskilegir til að heimsækja. Nú stöndum við frammi fyrir því að allur sá búhnykkur sem hlotist hefur af ferðaþjónustunni einkum og sér í lagi valdi þeirri þenslu í samfélaginu sem síðan birtist okkur í vöxtum og verðbólgu og einkum þó því að við megum ekki gera það sem við þurfum að gera sökum þess að það hefur þau neikvæðu áhrif á hagkerfið sem oft er rætt um. Ég segi: Við verðum að finna leiðir. Ég hef nefnt leiðina og hugmyndina um lestina milli Reykjavíkur og Keflavíkur. Það er hægt að fjármagna innviði með erlendu fé sem greiðir síðan

Um hana var stundum sagt að fjármálaráðherra hvers tíma héldi um skjálfandi hönd stórútgerðarinnar og stýrði genginu. (Forseti hringir.) Það er ekki svo í dag en gengið er of veikt miðað við alla þá þætti sem blasa við.

Ég hef alla tíð verið mjög áhugasamur um vöxt og viðgang þingsins og að hér gangi málin vel fyrir sig. Ég kem úr fiski og úr sveit og þar eru mælikvarðarnir yfirleitt hvað maður getur heyjað mikið á hverjum degi eða dregið marga fiska úr sjó, þannig að maður sér afköstin. Í þinginu er þetta ekki eins augljóst

Það getur verið snúið að ala upp börn. Hér áður fyrr þótti það prýðisgóð uppeldisaðferð að setja boð og bönn og svara svo bara með vænu vandarhöggi þegar þeim var ekki fylgt. Í dag er þetta aðeins flóknara. Búið er að sýna fram á að refsingar eru gagnslítil aðferð til að kenna börnum muninn á réttu og röngu og yfir höfuð til að stýra hegðun þeirra til frambúðar. Uppeldisaðferðir nútímans ganga út á virðingu fyrir persónuleika barns, þroska þess, að það sé nálgast með því viðhorfi að barnið langi til að læra og fá umbunina sem felst í því að vera frábær manneskja og allt gangi betur ef gluggað er í ástæður þess að barnið hagar sér ekki eða bregst við eins og best væri á kosið. Þetta er ekki einungis álitið mannúðlegri aðferð til að nálgast barnauppeldi heldur hefur verið sýnt fram á það að hin skilningsríka nálgun að leita uppi rót vandans er mun líklegri til að hafa áhrif á bæði hugarfar barnsins og hafa bein áhrif á hegðun þess til lengri tíma litið. Jafnvel umbunarkerfi sem var á einhverjum tímapunkti ný kynslóð uppeldisaðferða nýtur nú minni hylli enda getur það að umbun sé ekki veitt hæglega haft yfirbragð refsingar ef ekki er rétt að farið. Þetta er vandmeðfarið en flestum þeim sem þekkja til ber þó saman um það að í dag eru einföld boð og bönn og refsingar, hvað þá líkamlegar refsingar, úrelt uppeldisaðferð. Refsing er ákveðin tegund ofbeldis. Í henni felst valdbeiting, nauðung, jafnvel líkamleg nauðung, með því að loka fólk inni, og sums staðar er líkamlegu ofbeldi jafnvel beitt sem refsingu þrátt fyrir að við vitum betur, að ofbeldi sé gagnslítil og vond leið til þess að leysa ágreining eða stýra hegðun fólks — þetta vitum við. Ég ætla ekki að útiloka að við séum enn á þeim stað að stundum sé einhvers konar valdbeitingar þörf til að stýra hegðun fólks, barna eða annarra,

Allt of dýrt? Nei, því að við erum með þetta fullfjármagnað, t.d. með því að skatta strax innborgun í lífeyrissjóði. Það sem er dýrt fyrir okkar ríka samfélag er að hér skuli vera fólk

Það er eitthvað stórkostlega bogið við það að við viljum ekki reikna rétta framleiðslu og borga hana. Það er ekkert auðveldara en að reikna nákvæmlega hvað einstaklingur eða fjölskylda þarf til framfærslu til að lifa mannsæmandi lífi.

Kærunefnd útboðsmála hefur ógilt ákvörðun Vegagerðarinnar um að ganga til samninga við óstofnað einkahlutafélag um rekstur Hríseyjarferju. Ég verð að lýsa undrun minni á vinnubrögðum Vegagerðarinnar í þessu máli og skil ekki hvernig hægt er að haga útboðsmálum með þessum hætti. Skaðinn er sá að rekstur Hríseyjarferjunnar, sem er lífæð eyjunnar, er í uppnámi og hefur verið frá því um síðustu áramót þegar útboð á rekstri ferjunnar var kært. Frá þeim tíma hefur verið samið við núverandi rekstraraðila með bráðabirgðasamningi út árið. Það er mikilvægt að fá skýr svör frá stjórnvöldum um það hvernig þau hyggjast haga málum og ég geri ráð fyrir því að ráðuneytið og stofnunin hafi verið með uppteiknaðar sviðsmyndir tilbúnar gagnvart þeirri stöðu sem nú er uppi. Sambærilegt mál en þó enn alvarlegra þar sem það þolir enn minni bið, er Húsavíkurflugið. Það mun að öllu óbreyttu leggjast af nú um mánaðamótin. Íbúar Norðurþings og nágrennis hafa löngum búið við flugsamgöngur sem þeir hafa getað treyst á og skiptir miklu máli hvað varðar alla uppbyggingu og þjónustu við íbúa. Þetta er gríðarlega stórt mál og hefur engan veginn fengið nægilegt pláss í þjóðfélagsumræðunni og hér á Alþingi. Ef flug leggst af mun það gjörbreyta lífsgæðum á svæðinu enda tekur heilbrigðisþjónustan á svæðinu mið af tryggum flugsamgöngum. Jafnframt hefur þetta mikil áhrif á alla uppbyggingu og þjónustu á svæðinu. Herra forseti. Við erum að tala um lífæðar byggðarlaga og mögulegar breytingar sem eru handan við hornið. Ég kalla eftir svörum og hvet jafnframt ráðherra til að hlutast til í málinu og upplýsa um það hver stefnan sé þannig að hægt sé að taka málefnalega umræðu um það hvernig við ætlum að haga uppbyggingu og þjónustu við íbúa í Norðurþingi og nágrenni. Tíminn er að renna út. Látum ekki flugið leggjast niður og fara svo af stað.

Mál velferðarnefndar eru af ýmsum toga og koma frá fjórum ráðherrum og ljóst að enginn dagur verður eins í verkefnunum fram undan. Unnið er að endurskoðun örorkulífeyriskerfisins og góður gangur í þeirri vinnu og von á frumvarpi frá félags- og vinnumarkaðsráðherra á þessum þingvetri. Mikilvægt er að okkur takist að sameinast um þessar mikilvægu breytingar á Alþingi því að þessi breyting mun marka þáttaskil í baráttunni við fátækt og mun bæta lífsgæði stórs hóps íslensku þjóðarinnar. Ef vel tekst til mun þessi breyting skila okkur réttlátara samfélagi og draga úr ójöfnuði. Allt eru það gildi sem við Vinstri græn stöndum fyrir. Heilbrigðisráðherra mun einnig leggja fram fjölmörg mál og eitt af þeim sem ég tel mikilvægt fjallar um refsiábyrgð heilbrigðisstofnana og rannsókn alvarlegra atvika þar sem tryggja á betur öryggi sjúklinga, styrkja öryggismenningu og skapa heilbrigðisstarfsfólki betri starfsskilyrði. Annað mál sem talsvert hefur verið rætt um og verður lagt fram í vetur er mál sem veitir þriðja aðila umsýsluumboð fyrir hönd einstaklings 16 ára og eldri sem getur ekki vegna fötlunar sinnar veitt slíkt umboð sjálfur. Mennta- og barnamálaráðherra leggur fram frumvarp um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem ætlað er að styrkja umgjörð um þjónustu og snemmtækan stuðning í þágu barna, sem er mikilvægt í tengslum við farsældarlöggjöfina. Innviðaráðherra leggur til breytingu á húsaleigulögum þar sem ætlunin er að auka öryggi leigjenda og tryggja fyrirsjáanleika og sanngirni um breytingar á leigufjárhæð. Hér hef ég aðeins farið yfir brotabrot af verkefnum vetrarins og ég hlakka svo sannarlega til að takast á við þessi stóru verkefni og þær áskoranir sem þeim eflaust munu fylgja

Þar spurði ég sérfræðing frá Hafrannsóknastofnun: Hvað gerist ef heil tegund eins og villti laxinn deyr út? Svörin voru í meira lagi ógnvænleg. Við vitum það ekki, sagði hann og bætti við að það hræddi hann mikið hvað við værum að taka mikla áhættu í þessari óvissu. Hver tegund gegnir nefnilega mikilvægu hlutverki í að viðhalda heilbrigði vistkerfa og það er alls óvíst hvað gerist ef ein tegund bara hverfur úr vistkerfinu. Spurning mín var ekki úr lausu lofti gripin. Í Noregi hafa greiningar á áhrifaþáttum í umhverfi villtra laxa sýnt að fiskeldi hefur mikil áhrif á vistkerfið og getur leitt til óafturkræfrar breytingar og jafnvel útrýmingar. Ef skortur er á vísindalegri fullvissu um að tiltekin framkvæmd eða stefna valdi umhverfinu ekki skaða þá hljótum við að eiga að leyfa náttúrunni að njóta vafans. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?

Það er siðferðislega óréttlætanlegt að láta efnahagslegan hagnað fyrirtækjaeigenda ráða för þegar ljóst er að ágengar tegundir, líkt og eldislaxinn er um leið og hann syndir út úr kvínni, geta haft víðtæk og óafturkræf áhrif á íslenskt vistkerfi og náttúruauðlindir komandi kynslóða, áhrif sem enginn veit í raun hver verða. Opið sjókvíaeldi var tímaskekkja þegar þessum iðnaði var hleypt á fullt fyrir nokkrum árum, afurð skammsýnna sérhagsmuna og vangetu stjórnvalda að læra af reynslu annarra. Að leyfa þetta áfram eftir allt sem hefur farið úrskeiðis er með öllu (Forseti hringir.) óskiljanlegt og ekkert annað en vanræksla á háu stigi. Það verður að stoppa þetta. Herra forseti. Það eru h-in tvö; heilbrigðisþjónusta og heimilisbókhaldið, sem eru í brennidepli hjá okkur í Samfylkingunni í haust. Á morgun fer fram sérstök umræða hér í þingsal að frumkvæði hv. þm. Kristrúnar Frostadóttur um hjúkrunarrými og heimahjúkrun og á næstu dögum munum við svo flytja þingmál um að öllum verði tryggður fastur tengiliður í heilbrigðiskerfinu óháð búsetu. Við munum líka kynna tillögur um hvernig megi nýta fjármagn í kerfinu betur, hvernig megi styrkja stoðþjónustu og tryggja að heilbrigðisstarfsfólk hafi meiri tíma með sjúklingnum. Hér búum við að því að hafa haldið tugi funda um heilbrigðismál undanfarna mánuði með fólki um allt land. Svo er það heimilisbókhaldið sem ég nefndi, heimilisbókhaldið hjá fólkinu í landinu. Við höldum auðvitað áfram að kalla eftir afgerandi aðgerðum til að verja heimilin fyrir verðbólgu og vaxtahækkunum en þær þarf að fjármagna með auknu aðhaldi á tekjuhlið ríkisfjármálanna. Við afgreiðslu síðustu fjárlaga lögðum við í Samfylkingunni til og fengum samþykkt að vaxtabætur voru hækkaðar og víkkaðar út til 4.000 heimila sem ellegar hefðu engan stuðning fengið. Samkvæmt uppfærðum tölum frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem mér bárust í morgun voru það tæplega 7.000 heimili sem nutu góðs af þessari breytingartillögu Samfylkingarinnar meðalábati hvers heimilis var meira en 100.000 kr., mestur hjá tekjulægstu heimilunum og hjá yngri hópum heimila með þunga greiðslubyrði. Þetta eru gleðilegar fréttir. Þetta skiptir máli og ég trúi ekki öðru en að hér á Alþingi geti náðst samstaða um að halda áfram á þessari braut með sambærilegri breytingu á fjárlagabandormi vegna ársins 2024.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli Brims gegn Samkeppniseftirlitinu var birt í gær. Það er langt síðan viðlíka rassskelling hefur verið birt á heimasíðu opinberra stjórnvalda. Ég ætla að leyfa mér, með leyfi forseta, að lesa upp stuttan kafla úr niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar: „Í samkeppnislögum er ekki gert ráð fyrir því að Samkeppniseftirlitið geri sérstaka samninga við stjórnvöld eða aðra aðila um einstakar athuganir stofnunarinnar eða tilhögun þeirra sem leiði til þess að stofnunin skili niðurstöðum sínum til þeirra í formi skýrslna gegn greiðslum. Verður að telja að slíkt samræmist ekki því hlutverki Samkeppniseftirlitsins sem því er fengið í samkeppnislögum sem sjálfstæðs stjórnvalds. Með hliðsjón af því verður þaðan af síður talið að Samkeppniseftirlitið hafi heimild til að beita valdheimildum sínum og þvingunarúrræðum eins og dagsektum til að knýja á um afhendingu gagna vegna slíkra athugana og skýrsluskrifa.“ Virðulegur forseti. Það er með miklum ólíkindum með hvaða hætti þetta mál hefur unnist áfram. Samningur sem matvælaráðuneytið gerði við Samkeppniseftirlitið um sérstakan erindisrekstur til að undirbyggja pólitíska stefnumótun ráðherra

Þetta hefur komið fram áður, en það liggur fyrir í gögnum málsins að matvælaráðuneytið hafði frumkvæði að þessum samningi. Ég held að við verðum að draga það fram hér í þinginu hvor er að segja ósatt. Er það hæstv. matvælaráðherra sem er að segja ósatt eða er það forstjóri Samkeppniseftirlitsins? Annar hvor aðilinn er það. Önnur niðurstaða er útilokuð.

Dánaraðstoð var til umfjöllunar á Fundi fólksins í Norræna húsinu um liðna helgi að frumkvæði félags sem ber nafnið Lífsvirðing og var stofnað fyrir nokkrum árum. Þar áttu þátttakendur bæði upplýsandi og yfirvegaða umræðu um dánaraðstoð og ber að þakka félaginu fyrir að setja svo viðkvæmt og vandmeðfarið mál á dagskrá. Það hafa margir einlægan áhuga á því að ræða af fullri alvöru um að lögleiða dánaraðstoð hér á landi eins og gert hefur verið í nokkrum Evrópuríkjum. Ég ætla þó að taka fram að flokkurinn minn, Samfylkingin, hefur ekki mótað sér stefnu á flokksgrunni í þessu máli, en það þarf auðvitað að ræða þar eins og annars staðar, bæði á vettvangi stjórnmálanna og ekki síður meðal almennings í landinu. Dánaraðstoð er sá verknaður að binda enda á líf sjúklings af ásetningi og að ósk sjúklingsins. Mjög mikilvægt er að hafa í huga að það er aldrei gert nema sjúklingur óski þess og aðeins til þess að binda enda á þjáningu, óbærilegar þjáningar. Um dánaraðstoð þurfa að gilda mjög skýrar lagareglur og það þarf að vera algjörlega á hreinu gagnvart heilbrigðisstéttunum, aðallega læknum, hvernig hún er veitt og hvers vegna og það þarf að sjálfsögðu að vera refsilaust með öllu.

vonandi lögð fram í haust. Það er tímabært að ræða þetta af fullri alvöru og við verðum að geta tekið það samtal hér í þinginu og ekki síður þarf að taka þetta samtal innan heilbrigðisstéttanna.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um ættliðaskipti og nýliðun í landbúnaðarrekstri.

Tillagan hljóðar svo: „Alþingi ályktar að fela innviðaráðherra, í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðherra, að undirbúa og leggja fram frumvarp sem auðveldar og hvetur til ættliðaskipta og nýliðunar í búskap, þar sem mælt verði fyrir um skattalega hvata fyrir kaupendur bújarða til að halda áfram búskap á bújörð og lagaákvæði um húsnæðisstuðning og annan sambærilegan félagslegan stuðning sem hið opinbera veitir aðlöguð bújörðum. Horft verði til regluverks í Þýskalandi þar sem heimilt er að ráðstafa jörð til lögerfingja án greiðslu, í því skyni að halda ákveðnum svæðum í landbúnaðarrekstri, en tekjuskattskvöð virkjast ef viðkomandi hættir búskap. Tilgangurinn er að halda ákveðnum svæðum í landbúnaðarrekstri og tryggja framtíð íslensks landbúnaðar.“

þess efnis að jarðeigendum verði heimilt með einföldum hætti að ráðstafa jörð sinni milli ættliða. Markmið tillögunnar er að treysta búrekstur í landinu og að gera ábúendum jarða auðveldara að ráðstafa jörð innan ættar. Talsverð umræða er um vanda við kynslóðaskipti og nýliðun í búskap. Núverandi samningar við bændur bera með sér að sá vandi hefur að nokkru verið viðurkenndur, með úrræðum til að styðja við nýliða. Allt eins mætti horfa til kynslóðarinnar sem er að láta af búskap og láta úrræðin vinna með markmiðum samninga bænda og ríkis. Eldri kynslóðir hafa yfirleitt lakan lífeyrisrétt. Lengi framan af voru reglur með þeim hætti að bændur gátu ekki safnað sér lífeyrisréttindum í samræmi við umsvif síns búskapar. Á margan hátt er fullt eins mikilvægt og vænlegt til árangurs að horfa til þess að auðvelda kynslóðaskiptin með úrræðum fyrir þann sem lætur af búskap. Mikilvægi innlendrar matvælaframleiðslu er óumdeilt. Lýtur það ekki síst að fæðuöryggi þjóðarinnar.

Ég vil aðeins geta þess í þessu sambandi að fyrir tveimur árum kom út skýrsla um fæðuöryggi á Íslandi. Skýrslan var gefin út af Landbúnaðarháskóla Íslands og unnin fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Skýrsla þessi er vel unnin en hefði að mínum dómi mátt fá meiri athygli. Eftir efnahagshrunið 2008 vöknuðu spurningar um fæðuöryggi þjóðarinnar. Í ályktun sem samþykkt var á búnaðarþingi árið 2009 segir m.a.: „[Þ]egar efnahagsörðugleikar dynja yfir hugsa einstakar þjóðir fyrst og fremst um að tryggja sínum eigin þegnum mat. […] Ekki er því alltaf hægt að treysta á að unnt sé að flytja inn matvæli eða aðföng til matvælaframleiðslu.“ Það getur verið mismunandi milli þjóða hvernig best er að tryggja fæðuöryggi þeirra á óvissutímum. Mikilvægt er að eiga kost á að auka innlenda framleiðslu eftir þörfum. Veiki hlekkurinn í fæðuöryggi Íslendinga er hversu háð við erum innfluttum matvælum og aðföngum til innlendrar matvælaframleiðslu.

milli landa. Ísland er í þeirri stöðu að geta framleitt fæðu langt umfram það sem þarf til að hafa fullt fæðuöryggi en er engu að síður meðal þeirra landa sem flytja inn hvað hæst hlutfall af sinni fæðu. Ísland hefur auðlindirnar til að standa vel að vígi varðandi framleiðslu búfjárafurða með grasbítum og grænmetisrækt og með nýtingu innlendra orkugjafa. Við getum bætt í varðandi framleiðslu á korni, bæði fyrir búfé og til manneldis, og ríkisstjórnin hefur lagt sérstaka áherslu á að auka kornrækt í landinu. Þegar allt gengur eins og í sögu er auðvelt að gleyma öllum varúðarráðstöfunum. Á tímum heimsfaraldurs eins og Covid-19 er ýmislegt hægt að læra. Allar greinar fæðuframleiðslu á Íslandi eiga það sammerkt að þær byggja á þekkingu sem er til staðar í landinu. Mannauðurinn í landbúnaði er það sem skiptir höfuðmáli. Án hans verður engin landbúnaðarframleiðsla og engin matvælaframleiðsla á Íslandi. Ef nýliðun í landbúnaði er ekki nægileg til að mæta aukinni fólksfjölgun í landinu erum við komin á hættulega braut. Herra forseti. Það er skylda stjórnvalda að sjá til þess að eðlileg nýliðun eigi sér stað í landbúnaði þessi tillaga gengur út á það að farið verði í þá vinnu að færa í lög hvata fyrir einstaklinga til að stofna til eða viðhalda landbúnaðarrekstri. Það er nú þannig, herra forseti, að nýliðun í landbúnaði er langt frá því að vera nægileg til að standa undir þeirri aukningu sem við þurfum til að geta staðið við það að framleiða hér matvæli fyrir komandi kynslóðir og þá fólksfjölgun sem við stöndum frammi fyrir. Það er nauðsynlegt að færa í lög þessa hvata fyrir einstaklinga til að stofna til eða viðhalda landbúnaðarrekstri, m.a. í gegnum húsnæðisstuðningskerfi og skattalöggjöfina. Til þess að tryggja nýliðun í landbúnaði er einnig mikilvægt að ungir bændur eigi þess kost að eignast jörð eldri kynslóða án þess að stofna til þungrar skuldabyrði. Oft er það vilji þeirra sem eignast jörðina að henni verði ráðstafað innan fjölskyldunnar og jafnvel til tiltekins ættingja sem hyggst halda áfram búskap á henni. Það getur hins vegar verið verulegum vandkvæðum bundið að ráðstafa slíkum jörðum til yngri kynslóða án þess að slíkt stofni til íþyngjandi skulda fyrir viðkomandi. Verðmæti bújarða hefur í mörgum tilvikum aukist verulega vegna uppbyggingar á þeim undanfarin ár og því getur reynst erfitt fyrir næstu kynslóðir að kaupa þær af foreldrum eða með erfingjum. Vegna þessa hafa margir þurft að búa við þunga skuldabyrði vegna kaupanna eða þurft að hverfa frá jörðunum og búskapur á þeim lagst niður. Í greinargerð með frumvarpi til laga um ættaróðal og erfðaábúð frá árinu 1943 segir að markmið laganna sé að draga úr þeirri skuldabyrði sem fylgir því að ungir bændur kaupi jarðir af foreldrum sínum eða með erfingjum. Sú skuldabyrði olli því að kaupendur gátu oft litlu áorkað til umbóta á jörðum sínum. Eftir brottfall ákvæða um heimild til stofnunar nýrra ættaróðala úr jarðalögum er staðan alls ekki ólík. Því er tilefni til þess að farið verði í heildræna endurskoðun á því hvernig haga megi ættliðaskiptum á bújörðum til framtíðar þannig að nýliðun verði sem allra mest og að ungir bændur geti tekið við búum af eldri kynslóðum án þess að þurfa að taka á sig óviðráðanlega skuldabyrði. Eins og ég sagði fyrr, herra forseti, þá segi ég það að lokum að þessi tillaga gengur út á að farið verði í þá vinnu að færa í lög hvata fyrir einstaklinga til að stofna til eða viðhalda landbúnaðarrekstri og það er hagur okkar allra.

á búrekstri er, af því að þar sem ég þekki til þar sem er fjárfest mikið í framleiðslutækjunum, eins og í mjólkurframleiðslunni, þá eru þetta gífurleg verðmæti sem þurfa að flytjast á milli kynslóða. Þetta er ekki einfalt.

oft og tíðum bundinn tiltekinni jörð og þeim náttúrugæðum sem jörðin býr yfir. Eins sé ég þetta með jarðirnar; þar sem er að byggjast upp mikill skógur þá verður dýrt að flytja hann á milli kynslóða og þau verðmæti sem þar eru. En á sama hátt er mikilvægt að fólkið sem vill búa á jörðunum og þekkir aðstæðurnar þar, hefur alist upp við þær, geti haldið því áfram. Mig langar bara að heyra hvað hv. þingmaður hefur um þetta þrennt að segja.

Það sem við erum að horfa fram á í þeim efnum er að í sumum tilfellum eru búin orðin mjög stór, mikil verðmæti liggja þar undir og kostnaðarsamt er fyrir þá yngri að taka við, eins og ég nefndi hér áðan,

Því getur verið afskaplega erfitt að greiða fyrir þennan rekstur í einu lagi á einu ári og mjög mikilvægt að þetta verði skoðað nánar. Ef ég man rétt var ákveðinn sveigjanleiki

þannig að hún næði líka til annars rekstrar í dreifbýli sem er á einhvern hátt bundinn við landið þar sem reksturinn fer fram.

Mig langar að bæta aðeins við þetta mál og víkka það aðeins út og leggja hér orð í belg í umræðunni, því að mikilvægi þess að við tryggjum hér ákveðna nýliðun eða ættliðaskipti á bújörðum er mikil áskorun fyrir okkur sem samfélag til þess að viðhalda þeirri matvælaframleiðslu sem við viljum sjá til framtíðar. Eins og hv. þingmaður kom inn á í sinni ágætu ræðu þurfum við að framleiða mun meiri mat á næstu árum miðað við breytingar og fjölgun einstaklinga hér á landi. Áskorunin er

Hv. þingmaður minntist hér á fæðuöryggi þjóðarinnar og við tókum þá umræðu hér fyrir tveimur árum síðan, mjög góða umræðu. En því miður hefur síðan lítið gerst í þeirri eftirfylgni að mér finnst og við þurfum að gera enn betur þar. Það er alveg ljóst að verð á landi hefur stórhækkað og mun halda áfram að hækka um ókomin ár. Gott ræktarland er sennilega ein verðmætasta eign sem hver þjóð á hverju sinni og það um ókomna framtíð sömuleiðis.

í framleiðslunni núna eftir gríðarlegar aðfangahækkanir undanfarin tvö ár, hækkandi fjármagnskostnað, og maður heyrir það vel á bændum sem hafa staðið í fjárfestingum og framkvæmdum undanfarin ár að þetta er í sjálfu sér algerlega að fara með viðkomandi bændur. bændur. Í þeirri stöðu eins og hún er í dag er það ekki fýsilegur kostur fyrir ungt fólk að ráðast í

vegna þess að menn eru í sjálfu sér að ákveða það að vera bara í hörkuþrældómi næstu ár og sjá varla fram úr því nokkurn einasta hlut hvað menn ætla að gera.

Síðan erum við með ábúanda sem er ekki að fara í ættliðaskipti. Þetta er bara nýr óskyldur aðili sem kemur að því að kaupa jörð, nýir óskyldir aðilar,

þannig að menn séu ekki að eyða fjármunum, þá getum við litið á það að þetta er fjárfesting til framtíðar fyrir þjóðina,

hefur þá meira ráðstöfunarfé til þess að byggja upp sína framleiðslu og húsakost, tæki og framleiðslutæki, skepnur í þessu tilliti eða hvað sem við viljum kalla það. Við værum þá komin með ákveðið kerfi sem hvetur til nýliðunar og við getum alveg séð það fyrir okkur og við vitum það öll sem viljum vita það og höfum fylgst með undanfarin ár að það er ákveðinn flótti það er ákveðinn flótti úr greininni, landbúnaðargreininni, mjög víða. Nærtækt dæmi þess efnis er að fyrir nokkrum vikum var hér tilboðsmarkaður á mjólkurkvóta og í fyrsta skipti gerist það að eftirspurnin er minni en framboðið. Það hefur ekki gerst í háa herrans tíð

nú um stundir sömuleiðis og það eru þessar væringar. Maður heyrir það bara mjög vel meðal yngri bænda

áðan, Birgir Þórarinsson, er virkilega þarft og gott mál sem við þurfum að taka til umfjöllunar. En sömuleiðis verðum við að víkka út og horfa til fleiri þátta því að rauðu ljósin eru farin að blikka mjög víða og það þýðir ekkert að koma hér fram trekk í trekk í þennan stól og segja að það sé bjart fram undan í innlendri matvælaframleiðslu vegna þess að áskoranirnar þurfa að vera þannig að menn geti tekist á við þær. Og vandamálið í dag er að það er því miður ókleifur veggur

Þetta er það sem sést mjög augljóslega á þessum vettvangi þegar

en á ekki endilega við í dag á tölvuöld þar sem samskipti eru allt öðruvísi. Umsagnarferli þingmála á tölvuöld — það er bara himinn og haf á milli þess hvernig það var og hvernig það er en samt erum við einhvern veginn að starfa á þann hátt eins og við séum að vesenast með bréfpóst enn þá. Við ættum í rauninni, ef við værum að hugsa um það hvernig staðan er núna og hvernig við getum gert hlutina á skilvirkan hátt núna miðað við öll þau tól og tæki sem við höfum okkur til aðstoðar,

Við erum líka með þannig kerfi hérna á þingi, það næst ekki að komast til botns í umræðu og endurskipulagningu á þessum stóru

Jú, ég get sett upp einhverja hermun á því o.s.frv. en það felst vinna í því að endurgera gamla leiki með nýrri tækni, af því að þetta eru bara mjög góðir leikir.

Fjölbreytnin og framfarirnar sem koma á næsta áratug úrelda jafnvel stóran hluta landbúnaðarins sem er í gangi núna. Það kæmi mér ekkert á óvart, ekki neitt.

það reglulega. Við megum ekki binda okkur við það: Við bjuggum til kerfi sem kemur til með að virka að eilífu. Það virkar ekki þannig. Það er allt sem breytist í kring sem við þurfum að taka tillit til og aðlagast og uppfæra frá grunni reglulega. Þetta er mín stutta athugasemd um þennan málaflokk og svo marga aðra.

sína innkomu inn í þessa umræðu og vil bara árétta að það hefur orðið feikileg þróun og mikil breyting á undanförnum áratugum.

En ég get alveg tekið undir það, og það er, held ég, bara mjög þarft í þessari umræðu, að það er ekkert kerfi sem við vinnum eftir meitlað í stein. Það er heldur ekki þannig að menn þurfi að breyta bara til þess að breyta. Við erum samt komin á þann stað að ef við ætlum að þróa þessa framleiðslu áfram og viðhalda henni og bæta við hana þá þurfum við að gera breytingar. Ég held að allir þeir sem hafa tjáð sig hér í þessari umræðu og eiga eftir að tjá sig séu ekki með töfralausnina í því hvað á að gera en aftur á móti er það algerlega nauðsynlegt að stíga skrefið til að tryggja matvælaframleiðslu hér áfram.

Ég hef enga trú á töfralausnum. Það er eins og með hið fullkomna samfélag. Við sjáum það í hillingum fyrir okkur á mismunandi hátt. Við sjáum mismunandi fullkomið samfélag fyrir okkur í ákveðnum hillingum

landbúnaðarbyltingin, þessi 10.000 ára gamla uppfinning, að setja girðingu í kringum dýr og rækta dýr til þess að hafa ofan í okkur og á, breytist yfir í það að við þurfum hvorki girðingar né

sem er verið að glíma við, held ég, víða um heim, ekki bara hér á Íslandi. Samkvæmt því sem ég hef eftir matvælaráðherra þá eru þessi vandamál m.a. eitt af því sem er talsvert mikið rætt þegar þeir hittast

Eins og kemur fram hér í greinargerðinni er einmitt kannski undirliggjandi, hvort heldur það liggur í fjárfestingu eða öðru, að hátt verð á landi getur verið fyrirstaða. Við þekkjum það af umræðu hér inni í þingsalnum að landbúnaðurinn er fjármagnsfrekur í dag þótt veltan sé ekki endilega rosalega mikil og við þekkjum að það eykur auðvitað á erfiðleikana fyrir ungt fólk til þess að taka lán. Þrátt fyrir að Byggðastofnun veiti talsvert mikið, og 100% lán til kynslóðaskipta, þá

Í dreifðu byggðunum eru kannski líka aðrar miklar samfélagslegar áskoranir eins og við höfum líka rætt hér. Við getum talað um kaldan húsnæðismarkað.

að ráðstafa eignum til erfingja án þess að það sé greiddur af því erfðafjárskattur eða söluhagnaður. Það eru sannarlega gallar í því fólgnir, við vitum það, held

annarra lögerfingja. Við þekkjum því miður að það eru kannski jarðir sem hafa farið úr ábúð og það eiga margir eignina og það gerist ekkert af því að það er einhver einn eða tveir sem eru mjög óhressir, þótt það sé búið að reyna að taka talsvert mikið á því. Það er alveg eitthvað sem gæti komið upp varðandi svona hluti, ef það er ekki samkomulag, að einn erfinginn fær allt góssið,

Það eru margir vinklar á þessu. Við þekkjum að það geta verið alls konar fjölskylduerjur og annað slíkt sem verða þess valdandi að þetta getur snúist í höndunum á viðkomandi.

þessa fjármögnun og bara að ungt fólk sjái sér ekki fært, jafnvel þótt það langi til, að taka við. Mér finnst hugurinn góður í þessu og það væri bara skemmtilegt að fjalla um þetta og einmitt fá upp kannski vangaveltur í kringum þetta sem

Þórunn Sveinbjarnardóttir, Oddný G. Harðardóttir, Inga Sæland, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

Í greinargerðinni kemur það nokkuð skýrt fram hvers vegna svo sé, af hverju verið er að leggja fram þessa þingsályktunartillögu. Staðan er nú bara þannig að það gengur afskaplega illa að manna vaktir, bakvaktir sérstaklega. Það er ekkert einskorðað við landsbyggðina, það á sömuleiðis við um höfuðborgarsvæðið.

Síðan getum við svo sem tekið skrefið svolítið lengra í þessu en í hinum dreifðari byggðum er kannski einn dýralæknir á vakt allan sólarhringinn með gríðarstórt svæði og það er enginn til að leysa hann af. af. Við þetta er ekki hægt að búa. Það er ekki hægt að bjóða skepnum upp á þetta og hvað þá dýralæknum og eigendum búfjárins. Því er mjög mikilvægt í þessu samhengi að matvælaráðherra fái Matvælastofnun til þess að fylgja þessu fast eftir og horfa þá sömuleiðis til annarra landa, nágrannalanda okkar, þar sem menn hafa sett af stað vinnu til að uppfylla þær kröfur sem við setjum fram. Þetta er fyrst og fremst dýravelferðarmál, þ.e. að við getum mannað vaktir dýralækna til þess að sinna veikum skepnum. Það er nú einu sinni þannig að það á sama við um blessuðu húsdýrin og mannfólkið, þau veikjast ekki bara milli átta og fjögur, og menn þurfa að vera tiltækir allan sólarhringinn til að geta sinnt veikum skepnum.

að við mönnum dýralæknavaktir, ekki bara bakvaktir heldur séum með dýralækna á vakt um allt land sem geta sinnt húsdýrum allan sólarhringinn.

einmitt um dýralækna á okkar landsfundi núna í mars og tökum undir það að það er svo mikilvægt að leita allra leiða til þess að

Það er auðvitað mikilvægt að dýravelferð verði vöktuð betur heldur en næst að gera í dag, ég held að við séum alveg sammála um það. Ég held að það sé mikilvægt líka

en verið hefur. Það eru kannski ekki á nógu mörgum stöðum þjónustusamningar þar sem væri hægt að búa til hreinlega almennileg stöðugildi þannig að fólk gæti séð sér farborða í starfinu.

Kannski eðlilega, þetta er miklu erfiðara og miklu meira krefjandi og þú ert jafnvel einn í aðstæðum með bónda eða eitthvað slíkt, þannig að það er ekki eins og þetta sé alltaf einfalt. Í

mars sagði ráðherra frá því að hún hefði ákveðið að ráðast í heildarendurskoðun á löggjöfinni og það er verið að gera. En það er líka auðvitað alltaf verið að reyna að bregðast við þeim bráðavanda sem við stöndum frammi fyrir og sjáum endurspeglast því miður of oft í slæmum slæmum fréttum af aðbúnaði dýra og öðru slíku sem skapast af því að það er ekki mannskapur til að sinna þessu nægilega vel.

það er engin bakvakt fyrir dýr í neyð eða ef eitthvað kemur upp á. Kannski eru aðilar á staðnum, dýralæknar, sem gætu sinnt verkefninu ef þeir hefðu til þess samning.

Dýralæknir segir mér að evrópska matvælalöggjöfin hafi kannski ekki orsakað þetta ástand nema að litlu leyti, en einhverjir hafa kannski haldið því fram

Við höfum auðvitað alltaf möguleika í sjálfu sér, ef við teljum að hagsmunir séu að skarast, að fá einhvern til að leysa það tiltekna mál. En það er með þetta eins og annað, þjónustusamningar við dýralækna þurfa að vera á þeim forsendum að fólk geti skapað sér viðunandi skilyrði til þess að búa á svæðunum og ég held að það sé eitthvað sem við

degi ef hann ætlar að sinna svæðinu sem slíku. Það er ekki bara það að dýralæknar séu að sinna neyðarþjónustu heldur er líka þetta eftirlit sem vantar svo mikið upp á.

Það er mjög mikilvægt að við séum að skapa þannig umhverfi fyrir dýralækna að það sé fýsilegt fyrir ungt fólk að fara í þetta nám og að það skili sér svo heim aftur. Nú er þetta nám einungis erlendis enn þá

það sem undan þarf að láta er eftirlit með dýrahaldi þegar þeir eru kannski alveg uppteknir í bara að hjálpa dýrum,

og ég held að það skipti miklu máli að við tökum undir þetta og reynum að hrinda þessu af stað. Vonandi fær þessi þingsályktunartillaga bara

Við ræðum hér oft um mönnun heilbrigðisstétta og dýralæknar eru auðvitað að sinna heilbrigði dýra og velferð. Við þurfum að koma því þannig fyrir að ekki bara nægilega margir mennti sig í faginu heldur líka að fólk vilji starfa við það, koma til baka og starfa við það. Svo hefur það nú reyndar, þótt það sé óskylt þessu, gerst kannski nokkuð oft í okkar litla samfélagi að dýralæknar hafa tekist á hendur önnur störf en í sínu fagi. En það er önnur umræða. Það er hins vegar mjög mikilvægt að skoða þetta með kynjagleraugunum vegna þess að dýralæknastéttin er eins og aðrar stéttir að fyllast af konum. Einu sinni voru þetta eiginlega allt karlar og þeir gátu unnið allan sólarhringinn af því að heima var kona sem sá um allt saman. Það sama var með venjulega héraðslækna. Það var bara kerfi sem við bjuggum til og það gekk ágætlega af því að í rauninni voru tveir í vinnunni en annar þáði kaupið. Þetta er auðvitað staða sem sérstaklega yngri kynslóðir og bara nýjar kynslóðir á vinnumarkaði á Íslandi sætta sig ekki við og vilja ekki vinna undir.

þess vegna held ég einmitt að þetta með vinnutímann og vaktaskipulagið og starfsaðstæður almennt sé algjört lykilatriði í þessu mikilvæga máli. Ég vildi bara koma upp til að setja þetta í þetta samhengi. Það er líka þannig að vægi landbúnaðar, eins og hann var einu sinni stundaður, hefur minnkað

af því að okkur hættir til að gleyma eða það ferst fyrir að biðja um undanþágur eða nýta þær leiðir sem hægt er að nota í þeim samningi til að laga löggjöfina að aðstæðum á Íslandi. Þá erum við einfaldlega ekki að gæta hagsmuna okkar nógu vel gagnvart þeim samningi og það eru til of mörg dæmi um að það hafi farið þannig. Svo hefur líka orðið sprenging í fjölda gæludýra hér á landi í borg og bæ og sveit. Það er að mörgu leyti skiljanlegt að þau sem hafa menntað sig sem dýralæknar eða dýrahjúkrunarfræðingar velji velji þann kost að geta unnið frá 8–4 eða 8–5 í sínum heimabæ, sinnt þar gæludýrum og það er nóg að gera allan daginn. En það er auðvitað annað starf og kannski erfiðara að vera einmitt í stórgripalækningum eða á ferðinni milli bíla til að sinna skepnunum. Þannig að allt spilar þetta saman, held ég. En fyrst og fremst þarf hið opinbera að huga að starfsaðstæðum og vinnuálagi í stéttinni. Svo auðvitað verðum við að nýta betur, og ég veit að hv. flutningsmaður, Þórarinn Ingi Pétursson, er líka með tillögu um það, ívilnanir sem hægt er að nýta hjá Menntasjóði til að sjá til þess að mönnunin sé í lagi. lagi. Ég vildi bara bæta þessum setningum í þetta púkk og ég vona sannarlega að tillagan fái umfjöllun og afgreiðslu úr hv. atvinnuveganefnd, sem hún fer líklega í.

Um er að ræða margháttaðar tillögur að breytingum á fæðingarorlofskerfinu sem miða allar að því að tryggja betur afkomuöryggi foreldra og stuðla að auknu jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs. Frumvarp sama efnis var áður lagt fram á 153. löggjafarþingi. Þá bárust umsagnir frá fjórum aðilum: Alþýðusambandi Íslands, Félagi íslenskra fæðingar- og kvensjúkdómalækna, samtökunum Fyrstu fimm og Ljósmæðrafélagi Íslands. Í öllum umsögnum kom fram mikil ánægja með efni frumvarpsins. Áður en ég vík að efnisatriðum þessa þingmáls vil ég koma því á framfæri að við í þingflokknum teljum gríðarlega brýnt að stigin verði frekari skref til lengingar á fæðingarorlofi. Í skýrslu sem unnin var af Norðurlandaráði í fyrra í tengslum við verkefnið Fyrstu 1.000 dagar barnsins á Norðurlöndunum er lagt sérstaklega til í kafla sem fjallar um Ísland og stefnumótun í málefnum barna á Íslandi að fæðingarorlof verði lengt í 18 mánuði. Það er alveg ljóst í mínum huga að hver einasti mánuður sem fæðingarorlof yrði lengt um myndi skipta sköpum fyrir barnafólk í landinu, hvort við erum að tala um að lengja það upp í 14 mánuði, 16 eða

Ég átta mig hins vegar á því að lenging fæðingarorlofs mun ekki fara í gegnum Alþingi í formi einhvers þingmannafrumvarps. Það er mál sem kallar á ríkan pólitískan vilja við ríkisstjórnarborðið, það kallar á víðtækt samráð við aðila vinnumarkaðarins. Þá þarf að ná pólitískri sátt um fjármögnun, huga vel að tímasetningu með tilliti til efnahagsaðstæðna o.s.frv., hvort það sé skynsamlegt að gera hlutina í skrefum. Ég vil benda á að árið 2012 samþykkti Alþingi frumvarp um að fæðingarorlof yrði lengt og næmi þá 12 mánuðum frá og með árinu 2016 en eitt af fyrstu verkum nýrrar ríkisstjórnar árið 2013 var að hætta við þessa lengingu. Fyrir vikið var fæðingarorlofið ekki lengt fyrr en árið 2020. Nú held ég að það sé löngu tímabært að stíga enn stærri skref, rétt eins og hefur verið gert á hinum Norðurlöndunum, foreldrum og börnum til heilla. Ég er sannfærður um að ríkissjóður Íslands, vinnumarkaðurinn og íslenskt atvinnulíf standi vel undir því og að til langs tíma muni allt samfélagið njóta góðs af. Frumvarpið sem ég mæli hér fyrir felur í sér ýmsar breytingar á núgildandi fæðingarorlofslöggjöf og tillögurnar gætu í sjálfu sér hver um sig staðið sjálfstætt og verið þá til mikilla bóta á því kerfi sem við höfum nú þegar. Ég legg þetta hér fram í einu stóru lagafrumvarpi til að varpa ljósi á þá sýn sem við í Samfylkingunni höfum á fæðingarorlofskerfið, hvert ætti að stefna með það, hvernig hægt er að koma upp fæðingarorlofslöggjöf í anda jafnaðarmennsku með afmörkuðum breytingum. Víkjum þá að efnisatriðum frumvarpsins. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar sem snúast sérstaklega um afkomuöryggi tekjulægstu foreldra og að sporna gegn því að nýfædd börn á Íslandi alist upp við fátækt. Þá er lögð til í fyrsta lagi sú grundvallarbreyting á ákvæði 23. gr. laganna, um útreikning á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði, að fyrstu 350.000 krónurnar af viðmiðunartekjum foreldra í hverjum mánuði verði óskertar, þ.e. að þessi þessi 80% regla sem við þekkjum, reglan um 20% skerðingu á viðmiðunartekjum, taki einungis til þeirra viðmiðunartekna sem eru umfram þessa 350.000 kr. fjárhæð. Við leggjum svo til að sú fjárhæð skuli endurskoðuð við afgreiðslu fjárlaga ár hvert með tilliti til launaþróunar, verðlags og stöðu efnahagsmála í landinu. Hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir að ef foreldri hefur t.d. 600.000 kr. í meðaltekjur á mánuði á viðmiðunartímabili fæðingarorlofsins fær viðkomandi fyrstu 350.000 krónurnar óskertar og fær svo aðeins 80% af þeim 250.000 kr. sem eftir eru. Mánaðarleg greiðsla verður þá 550.000 kr. í stað þeirra 480.000 kr. sem viðkomandi hefði ellegar fengið, þ.e. í núgildandi fæðingarorlofskerfi.

hverjum manni og hverri konu augljóst að launalægsta fólkið á Íslandi má ekki við því að verða fyrir 20% tekjuskerðingu þegar það eignast barn. Þessi breyting skapar þá líka tekjulægstu fjölskyldum aukið fjárhagslegt svigrúm og auðveldar fólki að nýta sér allan þann rétt sem það á til töku fæðingarorlofs. Í öðru lagi leggjum við til hækkun á fæðingarstyrk námsmanna og fæðingarstyrk fyrir fólk utan vinnumarkaðar. Hér erum við að tala um fjárhæðir sem eru ekki sérstaklega háar í stóra samhengi ríkisfjármálanna, enda eru ekki mjög margir sem reiða sig alla jafna á þessa styrki. Samkvæmt núgildandi lögum skal fæðingarstyrkur til foreldris utan vinnumarkaðar eða í minna en 25% starfshlutfalli aldrei vera lægri en sem nemur 83.233 kr. á mánuði og fæðingarstyrkur námsmanna aldrei vera lægri en sem nemur 190.747 kr. á mánuði. Þetta eru auðvitað smánarlegar fjárhæðir sem duga hvergi nærri til framfærslu. Við leggjum til að stigið verði það skref hér með þessu frumvarpi að þessar lögbundnu lágmarksfjárhæðir hækki um 50%, sem felur þá í sér 35,8% hækkun miðað við fjárhæðir ársins 2023 samkvæmt reglugerð nr. 1510/2022, um fjárhæðir greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks, reglugerð sem hefur verið sett á grundvelli núgildandi fæðingarorlofslaga.

frá því að frumvarp þetta var fyrst lagt fram hér á síðasta löggjafarþingi. Í umsögn sem Alþýðusamband Íslands sendi velferðarnefnd þegar frumvarpið var til meðferðar á síðasta þingi kemur fram að ASÍ taki undir öll sjónarmið flutningsmanna að því er varðar afkomuöryggi foreldra, enda ljóst að 20% skerðing á tekjum lágtekjufólks geti haft stórfelld áhrif á velferð fjölskyldna. ASÍ segist styðja þá leið að láta skerðinguna einungis taka til tekna umfram 350.000 kr. og Alþýðusambandið tekur undir það sjónarmið að það þurfi að hækka bæði fjárhæðir fæðingarstyrks og hámarksgreiðslur fæðingarorlofs — sem ég kem að núna. Við leggjum nefnilega líka til að þak á mánaðarlegri greiðslu fæðingarorlofs hækki úr 600.000 kr. upp í 800.000 kr. Þetta er í okkar huga sjálfsagt jafnréttismál og auðvitað ætti þetta þak að vera talsvert hærra þegar við erum með tekjutengt fæðingarorlofskerfi á annað borð, rétt eins og fæðingarstyrkirnir ættu e.t.v. að vera enn þá hærri heldur en við erum hér að leggja til. En einhvers staðar þarf að byrja. Þetta er okkar lágmarkskrafa núna; að þakið fylgi verðlagi frá því að það hækkaði síðast, sem þýðir að það hækkar upp í 800.000 kr. Svo leggjum við til, virðulegi forseti, ákveðna kerfisbreytingu. Við leggjum til að hér á Íslandi verði lögfestur sérstakur réttur til launaðs meðgönguorlofs eins og tíðkast í Noregi og Danmörku, Danmörku, þ.e. að mælt verði sérstaklega fyrir um það í lögum að barnshafandi foreldri sé heimilt að hefja töku fæðingarorlofs allt að fjórum vikum fyrir áætlaðan fæðingardag án þess að sá tími komi til frádráttar þeim tíma sem foreldri á rétt til launaðs fæðingarorlofs eftir að barn fæðist. Að þessu hníga mjög sterk heilsufarsleg rök. Tillagan er í takti við sjónarmið sem komu fram í umsögnum Félags íslenskra fæðingar- og kvensjúkdómalækna, Félags íslenskra heimilislækna og Ljósmæðrafélags Íslands þegar núgildandi fæðingarorlofslög voru til þinglegrar meðferðar 2019 og 2020. Þessi fagfélög bentu á að konur eru gjarnan orðnar óvinnufærar á síðustu vikum meðgöngu vegna þunga, vegna meðgöngutengdra kvilla og óþæginda. Hér þarf líka að hafa sérstaklega í huga að möguleikar kvenna til veikindaleyfis á vinnumarkaði eru mjög mismunandi og þar hallar t.d. á konur af erlendum uppruna, sérstaklega konur í láglaunastörfum. Þessi réttur til sérstaks launaðs meðgönguorlofs, sem er að norrænni fyrirmynd, er í raun til þess fallinn að jafna aðstæður kvenna í lok meðgöngu. Lögfesting þessa réttar eykur líka fyrirsjáanleika fyrir atvinnurekendur og auðveldar þeim að skipuleggja afleysingu fyrir barnshafandi konur. Tillagan um meðgönguorlof er líka í samræmi við niðurstöður sem koma fram í stöðuskýrslu um barneignaþjónustu frá árinu 2020 sem unnin var af starfshópi á vegum heilbrigðisráðuneytisins. Þar eru færð rök fyrir því að meðgönguorlof á 36. viku sé mikilvægt fyrir heilsu kvenna, auk þess réttlætismál. Þar kemur fram að jafnvel þegar um er að ræða fullkomlega eðlilega meðgöngu sé álag á konum gríðarlega mikið á seinni hluta meðgöngunnar sem geti þá haft áhrif á heilsu þeirra og framvindu fæðingar og fæðingarupplifun. Auk þess sé, eins og ég nefndi, veikindaréttur mismunandi og þar standi erlendar konur í láglaunastörfum verst að vígi. Þetta eru einmitt störf sem eru oft líkamlega krefjandi. Starfshópurinn telur að ef allar konur öðlist rétt til orlofs í lok meðgöngu, óháð réttindastöðu þeirra gagnvart vinnuveitanda eða stéttarfélagi, megi ætla að konur verði ekki eins þreyttar þegar líður að fæðingu og þannig betur upplagðar í fæðinguna og umönnun barnsins í kjölfarið. Þá held ég að við séum komin að frumlegustu tillögunni í þessu frumvarpi sem er sú að lögfestur verði sérstakur réttur foreldris til vinnutímastyttingar að loknu fæðingarorlofi með stuðningi úr Fæðingarorlofssjóði. Hver er hugsunin hér? Nú er staðan þannig að Ísland er eftirbátur flestra OECD-ríkja þegar kemur að jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs. Við erum í 32. sæti í þessum flokki samkvæmt lífsgæðasamanburði OECD og skerum okkur þannig mjög rækilega úr hópi Norðurlandaþjóða. Sem dæmi eru Noregur og Danmörk í öðru og þriðja sæti á þessum lista. Tyrkland er eina landið á listanum sem fær lægri einkunn heldur en Ísland þegar kemur að jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs sem er auðvitað óboðlegt og kallar á mjög afgerandi aðgerðir af hálfu löggjafans. Á vettvangi Evrópusambandsins hefur verið lögð áhersla á að tryggja foreldrum með ung börn rétt til sveigjanlegs vinnutíma. Í þessu samhengi vil ég vísa hér til Evróputilskipunar 2019/1158 um jafnvægi milli fjölskyldu- og atvinnulífs. Í Svíþjóð hafa t.d. foreldrar barna sem eru yngri en átta ára fortakslausan rétt til allt að 25% skerðingar á starfshlutfalli. Þar er fæðingarorlof reyndar miklu lengra heldur en hér, 480 dagar eða 16 mánuðir, og börn eiga svo lögbundinn rétt til leikskólavistar frá 12 mánaða aldri. Það er reyndar umhugsunarvert að á flestum Norðurlöndunum er börnum tryggður slíkur réttur en ekki á Íslandi. Þá er bara gert það sem þarf að gera, í samstarfi milli ríkis og sveitarfélaga, til að tryggja að þetta raungerist, rétt eins og gildir til að mynda um grunnskóla á Íslandi. Í Svíþjóð er það þannig að foreldrar nýta þá gjarnan restina af fæðingarorlofsréttinum til að minnka við sig vinnu á fyrstu æviárum barnsins til að geta varið meiri tíma með barninu. Hér á Íslandi eiga foreldrar samkvæmt núgildandi fæðingarorlofslöggjöf rétt á svokölluðu foreldraorlofi í fjóra mánuði til að annast barn fram að átta ára aldri ólaunað orlof sem eðli máls samkvæmt nýtist helst þeim sem hafa efni og tök á því að hverfa frá störfum og afsala sér tekjum. Raunar heyrir til algerra undantekninga að þessi réttur sé nýttur yfir höfuð. Ég spurði hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra um þetta þetta á þarsíðasta löggjafarþingi og fékk svör um það hversu mörg heimili nýta sér þennan rétt. Árið 2021 voru það 13 heimili sem nýttu sér þennan rétt til foreldraorlofs. Þannig að ég held að sú tillaga sem hér er lögð til sé talsvert markvissari leið til að skapa jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs á Íslandi og þá óháð heimilistekjum og óháð aðstæðum almennt. Með breytingunni munu foreldrar eiga rétt á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði sem reiknast á sama hátt og fæðingarorlofsgreiðslur nema í hlutfalli við skerðingu á starfshlutfalli. Við gerum ráð fyrir óframseljanlegum rétti fyrir hvort foreldri til allt að 20% minnkunar starfshlutfalls í allt að sex mánuði. Við förum þessa leið vegna jafnréttissjónarmiða, að sjálfsögðu. Virðulegi forseti. Ég hef farið hér nokkuð ítarlega yfir efnisatriði frumvarpsins. Allt eru þetta tillögur sem snúast um að bæta kjör nýbakaðra foreldra og gera fæðingarorlofskerfið okkar réttlátara og sterkara. Fram undan eru kjaraviðræður á almennum og opinberum vinnumarkaði sem fara fram við mjög erfiðar aðstæður í efnahagslífinu, á tímum mikillar verðbólgu og hárra vaxta. Eins og ég hef rakið í ræðu minni hefur Alþýðusamband Íslands lýst yfir stuðningi við þær grundvallarbreytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu, m.a. á reiknireglu fæðingarorlofs. Ég vil hvetja hæstv. ríkisstjórn sérstaklega til að kynna sér vel þessar tillögur og þá með hliðsjón af þeirri staðreynd að það hefur ósjaldan gerst á undanförnum árum og áratugum að ríkisstjórn á hverjum tíma stigi inn og lofi því að hafa forgöngu um ákveðnar lagabreytingar, umbætur á tilfærslukerfunum okkar o.s.frv. til að liðka fyrir farsælli lendingu á vinnumarkaði þegar þess hefur gerst þörf. Og þótt ég segi sjálfur frá held ég að í þessum frumvarpspakka sé ágætis efniviður sem mætti alveg horfa til. Að því sögðu legg ég til að málið gangi til hv. velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu. Ég hlakka til að fylgja málinu eftir á þeim vettvangi.

Forseti. Ég vil þakka hv. þm. Jóhanni Páli Jóhannssyni fyrir hans framsögu á þessu máli. Þetta er mjög mikilvægt réttlætismál og jafnréttismál.

Eins og ég skil þetta hefur það verið þannig að námsmenn hafa aðeins rétt á fæðingarstyrk ef þeir hafa verið í 75% eða meira námi á sex mánaða tímabili 12 mánuðum fyrir fæðingu barns.

móður er oft ekki góð í þessu samhengi, eða hvort það hafi ekki komið til greina að skoða þessa prósentutölu í öllu þessu góða sem þið eruð að leggja fram hérna og ég styð bara heils hugar. Mér finnst það bara mjög flott og líka mikilvægt að skoða þetta, sérstaklega fyrir námsmenn.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Auðvitað er ekkert klappað í stein í fæðingarorlofslöggjöfinni og ég held að það mætti alveg skoða hvort þetta sé endilega sú prósenta sem eigi að vera lögð til grundvallar sem skilyrði fyrir því að að námsmenn geti fengið fæðingarstyrk námsmanna. Ég held að það allra mikilvægasta núna sé að hækka bæði fæðingarstyrk fyrir fólk utan vinnumarkaðar, sem einmitt nær þá til þeirra sem ná ekki þessu hlutfalli, og hækka fæðingarstyrk námsmanna vegna þess að þetta eru smánarlegar fjárhæðir eins og er. Ég minnist þess að fyrir síðustu alþingiskosningar þá lofaði Sjálfstæðisflokkurinn því að hækka fæðingarstyrk námsmanna. Ég hvet flokkinn eindregið til að efna það loforð sem allra fyrst og láta ekki þessar fjárhæðir rýrna að raunvirði. Annars hlakka ég til, eins og kom fram áðan, að fylgja þessu betur eftir innan velferðarnefndar og þá held ég að það mætti einmitt skoða atriði eins og hv. þingmaður minntist hér á. Raunar held ég að það séu ýmsar gloppur í fæðingarorlofslöggjöfinni sem ekki er tekið á í þessu frumvarpi og að löggjöfin öll þarfnist frekari rýni, þá sérstaklega t.d. gagnvart fólki sem hefur búið erlendis, komið aftur til Íslands, nær ekki þessum viðmiðum o.s.frv. Það er þetta samspil milli þeirra sem eru í námi, hafa verið í vinnu en ekki alveg nógu marga mánuði til að falla undir — það eru alls konar atriði sem ég held að mætti skoða betur í fæðingarorlofslöggjöfinni okkar.

fundið sig í þeirri stöðu að hafa einungis átt rétt á styrk fyrir fólk utan vinnumarkaðar sem er, eins og hv. þingmaður sagði réttilega, alls ekki nægur og væri heldur ekki nægur þó að hann væri 50% hærri. En En það er þó alla vega einhver byrjun, ég er alveg sammála því, einhvers staðar þarf að byrja. Það þarf virkilega, og ég fagna því að verið sé að gera það hér, að taka þetta allt til skoðunar, hvernig þessir foreldrar eru að byrja

hefði átt að koma frá ríkisstjórninni og hefði átt að vera eitthvað sem við öll hér inni á þingi styddum vegna þess að það er mjög mikilvægt að við búum vel að að börnum þegar þau fæðast og við gerum það best með því að tryggja að foreldrar þeirra geti á almennilegan hátt eytt þessum tíma, þessum mikilvæga tíma, með börnunum.

Þetta er ekki bara spurning um heilsu móðurinnar heldur líka heilsu barnsins. Það að viðkomandi þurfi ekki að vinna fram á síðasta dag er ótrúlega mikilvægt og við þurfum þá að finna út úr því hvernig við gerum það og hvernig við getum tryggt að þetta sé hægt hér. Mér finnst góðar hugmyndir koma hér inn.

þekki ég sjálfur af eigin raun frá því að ég eignaðist minn yngri dreng í Svíþjóð. Þegar við fórum á skrifstofu tryggingastofnunar þar með eldri bróður hans,

Ég hef heyrt margar, eins og hv. þingmaður nefndi; einhver flytur til landsins á einhverjum tíma, einhver fer úr því að vera í fullri vinnu yfir í að vera námsmaður, allar þessar mismunandi breytingar sem geta orðið á lífi fólks, ég tala nú ekki um þegar það allt í einu uppgötvar kannski að það er ófrískt og er kannski að eignast sitt fyrsta barn, það eru alls konar breytingar sem gerast. Við þurfum að passa að enginn falli þarna á milli.

Það er ánægjulegt að sjá hækkun á viðmiðunarupphæðum úr 600.000 upp í 800.000 Það er algjört lágmark að þessi upphæð fylgi meðallaunum. Meðallaunin í dag eru rúmlega 700.000 og þetta ætti ekki einungis að vera hærri upphæð heldur ætti hún að fylgja launaþróun.

þurfum við einmitt að passa að það sé ekki verið að tæma sjóðinn með slíkum upphæðum. En við þurfum þá alla vega að tryggja að fólk með meðallaun

Mig langar að taka undir það sem hv. þm. Eva Sjöfn Helgadóttir spurði um áðan sem eru námsmennirnir. Ég held að það sé mikilvægt að við horfum bæði á námsmenn og fólk utan vinnumarkaðar.

sama gildir um námsmenn. Nám á að vera full vinna. Því miður þarf fullt af námsmönnum að vinna með skóla af því að menntakerfið okkar er líka stórgallað og með allt of lágar framfærsluupphæðir

Er ég þá ekki búinn að skapa mér ákveðinn rétt sem vinnandi manneskja til fæðingarorlofs? Jú, en það telur ekki af því að ég er nemandi í fullu námi. er gott dæmi um samspil og gloppur sem þarf að horfa á. Við þurfum að fara að horfa á hvernig við tryggjum námsmönnum meiri réttindi þegar kemur að sumum af þessum kerfum sem við erum með. Hvort sem það er fæðingarorlof, atvinnuleysisbætur eða ýmislegt annað, þar eru námsmenn alltaf settir út af. af. Ef við trúum og treystum því að menntunin sé mikilvæg, sem ég vona að sem flestir hér inni trúi, þá þurfum við að gera það þannig að fólk geti farið í nám

sér í lagi Sjálfstæðismenn sem vilja kannski ekki leggja of mikla peninga í velferðarkerfið. En þetta er bara svo mikilvægt. Við erum að tala um börnin okkar, framtíðina okkar. Ef við sýnum þeim ekki rétta umhyggju og alúð á fyrstu mánuðunum og fyrstu árum lífs þeirra getum við lent í svo miklu, miklu verri hlutum sem við þurfum þá að mæta með kostnaði í kerfinu. Þetta er fjárfesting í börnum sem mun skila sér milljónfalt til baka. Því þakka ég þeim sem flytja þetta frumvarp kærlega fyrir góða vinnu.

Það er virkilega ánægjulegt að vera meðflutningsmaður þessa ágæta frumvarps hér í dag því að það snertir á mörgum grundvallarþáttum íslensks velferðarríkis

Það er alveg ljóst að við skörum fram úr í jafnrétti á mörgum sviðum og á Íslandi er jú almennt gott að eignast barn og koma því á legg í samanburði við mörg önnur lönd. En að því sögðu erum við þó langt frá því að geta sagt að við séum að gera þetta best.

Við sjáum fram á að löggjafinn geti lagt sig miklu betur fram í viðleitni sinni til að taka mið af þörfum þessara aldurshópa í opinberri stefnumótun. Við verðum að vinna markvisst að jafnrétti í launuðum sem og ólaunuðum störfum og þá þurfum við að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf.

eða síðdegis þegar sótt er á leikskólann. Það er lykilatriði þegar við reynum að eyða launamun kynjanna að löggjafinn tryggi foreldrum raunhæfa möguleika til þess að sinna umönnun barna sinna með sem jöfnustum hætti og fjölga þannig gæðastundum fjölskyldunnar. Og það er ekki vanþörf á. Þarna þurfa allir að leggja sitt af mörkum, mörkum, ekki síst atvinnulífið, og við í Samfylkingunni gefum okkar ekki eftir. Þetta frumvarp felur í sér skýrt dæmi um forgangsröðun jafnaðarfólks. Hér leggjum við ekki síst til að bæta kjör tekjulægri fjölskyldna og einstaklinga

og ákvæði frumvarpsins um afkomuöryggi koma svo sterklega inn á það. Þegar öðru foreldri, þá yfirleitt móður, er falinn mestur þungi af barnauppeldi og heimilishaldi mun það hafa neikvæðar afleiðingar. Þetta er staðreynd. Það er staðreynd að konur eru að jafnaði lengur frá vinnumarkaði í kjölfar barneigna heldur en karlar vegna fæðingarorlofstöku til að brúa umönnunarbilið frá því að fæðingarorlofi lýkur og fram að tryggri dagvistun. Þetta er bara hringur sem við verðum að brjóta. Sama hversu mikið við horfumst í augu við það eða viljum segja okkur að það henti sumum fjölskyldum einfaldlega að hafa þetta svona en ekki hinsegin þá verðum við að horfa á heildarmyndina. Við þurfum nefnilega ekki að fjölyrða um hversu verulega neikvæð áhrif þessi staða, þ.e. ójafnvægi í ábyrgð á heimilishaldinu, hefur á tekjur, launaþróun og starfsþróunarmöguleika kvenna,

Þetta er ákveðin nýlunda í íslenskum rétti að norrænni fyrirmynd, eins og svo sem margt ágætt sem hingað kemur, en þetta gerir launafólki kleift að bregðast við hinum ýmsu aðstæðum sem geta komið upp þegar ungir foreldrar stíga fyrstu skrefin í nýju hlutverki sem útivinnandi foreldrar. Þetta er algjört lykilskref í átt að þessari samþættingu milli vinnutíma og fjölskyldulífs sem kallað hefur verið eftir svo víða og svo lengi. Við jafnaðarmenn viljum að sjálfsögðu eiga frumkvæði að því. Við erum sannfærð um að þessar breytingar séu til þess fallnar að leiða til aukinnar starfsánægju hjá þeim sem nýta sér þetta,

Frú forseti. Við erum á tímamótum. Verði þessar breytingar að veruleika mun það leiða af sér jákvæðar breytingar í formi fleiri samverustunda foreldra og barna og lækkandi tíðni alvarlegs fæðingarþunglyndis sem er og verður beinn fylgifiskur fjárhagserfiðleika í kjölfar tekjulækkunar. Þetta frumvarp er ein varða í átt að því að styðja fjölskyldur til að deila vöktunum sín á milli; þeirri fyrstu, þeirri annarri og þeirri margumtöluðu þriðju. Núna sem aldrei fyrr reynir á að tryggja að það verði ekki stórkostleg afturför í jafnréttismálum hér á landi, að konur verði ekki fyrir tekjutapi samhliða þjónustuskerðingu sumra sveitarfélaga í garð barnafólks. Við jafnaðarmenn hækkum ekki skatta á barnafólk þegar það sækist eftir þjónustu og sjálfsagðri aðstoð við að búa sér til heimili, stunda nám eða byggja upp starfsframa. Við jafnaðarmenn viljum nefnilega fjárfesta í fólki, sérstaklega foreldrum í breyttum aðstæðum og börnum þeirra.

Ég má til með að koma upp og tala aðeins meira um þetta mikilvæga mál sem hefur verið smá áhugamál hjá mér, að skoða kjör námsmanna og taka saman hvernig það er fyrir námsmenn í raun og veru að eignast börn í námi.

hvernig þetta væri fyrir námsmann í þessari stöðu og mig langar aðeins til þess að setja smá samhengi í hlutina

Eftir að hafa borgað leigu og fengið húsaleigubætur væru þau með um 88.000 kr. til að framfleyta þriggja manna fjölskyldu í mánuð. Er raunhæft að þriggja manna fjölskylda geti lifað á því? Nei, það er ekki mjög raunhæft og sú fjölskylda lifir í fátækt. Hvað með einstætt foreldri sem fær fæðingarstyrk og er að leigja stúdentabúð og fær húsaleigubætur? Hversu mikill afgangur er eftir þessi útgjöld? Samtals um 105.000 kr. sem foreldrið þarf að nýta í fæði og uppihald fyrir sig og ungbarn. Ímyndum okkur þá að þetta sé einstætt foreldri sem getur ekki verið í fullu námi og eignast barn, búandi á stúdentagörðum. Sá einstaklingur gæti ekki einu sinni borgað húsaleigu með styrknum sem hann fengi. Hann þyrfti að taka lán upp á rúmlega 3.000 kr. til að borga leiguna.

sé verið að vinna að því að rétta stöðu námsmanna sem er klárlega verið að gera með þessu frumvarpi. En það þarf algerlega líka að ganga lengra og skoða og skoða þetta út frá því hversu lágar upphæðir þetta eru í raun og veru og hvað þetta er óraunhæft fyrir

einhverju sem verður vonandi einhvern tímann mannsæmandi fyrir fjölskyldurnar — þá missum við unga foreldra úr námi. Það er bara þannig. Fólk hefur ekki efni á því að mennta sig og það gengur gegn hagsmunum okkar, almennings, það gengur gegn hagsmunum fjölskyldna og barna auðvitað og bara framtíðar okkar sem menntað samfélag. Við viljum að að einstaklingar í samfélaginu mennti sig. Mig langar líka aðeins að koma inn á geðtengslin. Það er svo mikilvægt að mynda góð geðtengsl við barn í frumbernsku, og auðvitað alltaf en í frumbernsku gerist eitthvað

því að upplifa verri geðtengsl, bæði foreldra við börnin sín og barna við foreldrana þá veit ég ekki hvað. Við vitum að fátækt er

eru á einu máli um að það sé bara mjög mikilvægt og gott. Við þurfum að huga að þessu og við þurfum að taka þetta alvarlega vegna þess að afleiðingarnar af því að við hugum ekki nógu vel að þessu og hugsum ekki nógu vel um foreldra

við viljum sinna þessu fólki frá frumbernsku, alveg þangað til að þau verða gömul, og við viljum að þetta séu heilbrigðir einstaklingar. Við viljum alla vega hjálpa fjölskyldunum að reyna að passa að þau tengist öðru fólki og tengist samfélaginu og fjölskyldunni og líði vel. Fátækt er ekki leiðin til þess.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um skráningu menningarminja. Flutningsmenn með mér á tillögunni eru hv. þingmenn Jódís Skúladóttir, Orri Páll Jóhannsson, Bjarni Jónsson og Þórunn Sveinbjarnardóttir. Tillagan í heild sinni hljóðar svo, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að gera stórátak í skráningu menningarminja, annars vegar minja sem eru í hættu vegna loftslagsbreytinga eða annarrar náttúruvár, svo sem vegna landbrots, og hins vegar menningarminja almennt.“ Ég ætla aðeins að gera grein fyrir þessari tillögu, rökstuðningi við hana og af hverju hún er lögð fram. Hún var áður lögð fram á 153. löggjafarþingi án þess að hljóta afgreiðslu. Þá bárust fjórar umsagnir um tillöguna,

Af hverju tillaga um minjavernd? Minjavernd er hverju samfélagi mikilvæg og Ísland geymir miklar menningar- og náttúruminjar sem brýnt er að rannsaka og skrá með faglegum hætti.

en til þeirra teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar- og búsetulandslag, sögustaðir, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir eða aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar. Þetta er auðvitað gríðarlega stór og víðfeðmur flokkur sem menningarminjar eru og má kannski segja að þar sé hin efnislega saga okkar varðveitt. Minjastofnun fer með málefni menningarminja, en þó

Við sem erum flutningsmenn þessarar tillögu og vonandi fleiri teljum mikilvægt að efla og auka skráningu á fornleifum og menningarminjum og efla alla minjavernd.

annars vegar merkar minjar sem eru í hættu t.d. vegna loftslagsbreytinga eða náttúruvár eins og landbrots.

og munu, ef ekki verður gert átak, hverfa í sjóinn vegna ágangs náttúruaflanna, en landbrot er víða mikið og fer vaxandi vegna loftslagsbreytinga. Svo er einnig nauðsynlegt að efla skráningu menningarminja almennt vegna þess að í getum við eflt þekkingu þjóðarinnar á okkar dýrmætu menningararfleifð. Ég tel að í minjavernd felist jafnframt mikil tækifæri sem eru mikilvæg fyrir menningar- og náttúrusögu landsins og ef vel er haldið á hlutum geta svæði með menningarminjum orðið að eftirsóknarverðum áfangastöðum um land allt.

minjar, hvort sem það eru hús, gripir eða eitthvað annað, sem oft laðar okkur að svæðunum. Í Í 21. gr. laga um menningarminjar, nr. 80/2012, kemur fram að enginn, hvorki landeigandi, ábúandi eða einhver framkvæmdaraðili, megi gera neitt til að raska svæði né flytja úr stað fornleifar nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. Þá segir þar einnig að ef nauðsyn krefur láti Minjastofnun Íslands rannsaka fornleifar með uppgreftri eða á annan hátt. Það er auðvitað forsenda þess að geta verndað fornleifar og komið í veg fyrir að framkvæmdaraðilar brjóti hreinlega óafvitandi lög með því að skemma fornleifar, að þeir hafi vitneskju um að fornleifar gætu verið staðsettar þar sem þeir eru að athafna sig. Til þess að svo verði er nauðsynlegt að auka rannsóknir á menningarminjum. Frú forseti. Líkt og ég sagði í upphafi máls míns bárust á síðasta löggjafarþingi, þegar málið var fyrst lagt fram, fjórar umsagnir um málið.

það eru dæmi þess að ferlið við varðveislu menningarminja geti gert fyrirtækjum í mannvirkjagerð erfitt fyrir vegna þeirra tafa sem það

að við vitum um tilvist minjanna til að hægt sé að koma í veg fyrir að þeim sé raskað og þar með örugglega þær tafir sem gætu annars komið upp.

Félag fornleifafræðinga bendir á að vísindaleg fornleifafræði sé ung grein á Íslandi og hér skorti grunnrannsóknir og gögn sem aðrar þjóðir eiga til. Það er einmitt vegna þessa sem ég tel mikilvægt að flytja þessa tillögu og vonandi fá hana samþykkta.

sé það auðvitað unnið á faglegum forsendum og með sérfræðingum á þessu sviði. Það eru auðvitað m.a. og kannski einna helst þeir

fornleifafræðinga kölluð að borðinu því að þar liggur sérfræðiþekkingin ef menn vilja fara í frekari rökstuðning með málinu.

Það er prýðilegt í alla staði en sá galli er á gjöf Njarðar að það eru blikur á lofti um að breytingar séu að eiga sér stað á umgjörð minjaverndar og

Minjastofnun, sem fer einmitt með minjavernd, er á meðal þeirra stofnana sem breytingin snertir. Samkvæmt áformum á að sameina

Það er alveg full ástæða til að óttast þessa sameiningu út frá sjónarhorni minjaverndar. Í fyrsta lagi er ekki algerlega augljóst hverjir sameiginlegu snertifletirnir eða viðfangsefnin eru

En það er nú kannski að verða hálfgerð regla í verkferlum ráðherra þessarar ríkisstjórnar að eiga ekkert samráð við hlutaðeigandi aðila í sameiningarferlum. Frú forseti. Það þarf ekkert að fjölyrða um mikilvægi minjavörslu og húsverndar. Þetta er gríðarlega stór og mikilvægur þáttur í menningararfleifð þjóðarinnar. Þessu hefur verið sinnt nokkuð vel í áratugi, þótt ég taki heils hugar undir með hv. þingmanni um að það megi gera enn betur. Árangurinn ætti ekki að fara fram hjá nokkrum manni sem ferðast um landið þar sem við sjáum hverja perluna á fætur annarri sem fyrir örfáum árum eða áratugum lá undir skemmdum og var lýti staðanna. Nú eru mörg þessi mannvirki orðin alger staðarprýði og kannski lykillinn að uppbyggingu ferðaþjónustu. Af því að frú forseti situr hér aftan við mig þá nægir nú kannski bara að nefna Fáskrúðsfjörð sem hefur á fáum árum orðið einn fallegasti bær landsins, ekki síst með tilstuðlan Minjastofnunar sem gerði upp franska spítalann með miklum myndarbrag. Sami árangur hefur í rauninni náðst með skráningu fornminja um allt land. Ég, líkt og hv. þingmaður og flutningsmaður, átta mig í sjálfu sér á

Það er vissulega orðið aðeins flóknara heldur en var þegar fólk stikaði út grunninn sjálft og gerði þetta svona nánast eftirlitslaust. Það er mjög brýnt að strax í upphafi tímaferilsins við deiliskipulagsvinnu hafi Minjastofnun tök á því að koma og skrásetja og finna út hvort eitthvað er

hvort sem um er að ræða faglega eða vísindalega nálgun hlutanna. Það er miklu nær að Minjastofnun verði áfram sjálfstæð stofnun,

Frú forseti. Sameiningar geta vissulega verið góðar, þær geta verið nauðsynlegar og eiginlega ákjósanlegar á köflum. En það verður að standa rétt að þeim og þær verða að vera til þess fallnar að styrkja allar stoðirnar sem eiga á endanum að mynda nýja stofnun. En sameiningarblæti þessarar ríkisstjórnar er að verða okkur býsna skaðlegt. Af því að við erum hér að tala um minjar, mannvirki og húsagerð þá nægir náttúrlega að nefna að fyrir nokkrum árum lagði ríkisstjórnin niður Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, sem mig minnir að hafi runnið tímabundið inn í Nýsköpunarmiðstöð sem var svo líka lögð niður og allt rann þetta inn og sameinaðist

Hér var ágætismál áðan sem laut að því að tryggja veru dýralækna um allt land. Ég styð það mál líka, en vilja menn ekki hafa eftirlit með húsum og mannvirkjum sem eru auðvitað ekki fyrst og fremst einhver stofustáss sem á að horfa á utan frá, þó að það skipti auðvitað máli að þau sé laglega gerð? Þetta eru líka bara híbýli og vistarverur fólks.

Með mér á þingsályktunartillögunni er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Það skal tekið fram að öllum þingmönnum sem ráðherrum var boðið að gerast meðflutningsmenn á þessari tillögu en enginn þáði það.

en 180% samkvæmt hagtölum lífeyrissjóða sem birtast á vef Landssamtaka lífeyrissjóða, lífeyrismál.is. Það er áhyggjuefni hve mikil umsvif lífeyrissjóða eru í íslensku viðskiptalífi. Stjórnir þeirra eru skipaðar fulltrúum verkalýðsfélaga og atvinnulífsins sem síðan skipa stjórnarmenn til að sitja fyrir hönd sjóðanna í stjórnum fyrirtækja sem sjóðirnir eiga hlut í. Þannig eru tengslin á milli eigenda fjármagnsins (sjóðfélaga) og þeirra sem annast fjárreiður lífeyrissjóða lítil sem engin. Útkoman er sú að stór hluti íslenskra fyrirtækja er í eigu óvirkra aðila sem starfa samkvæmt lögbundinni ávöxtunarkröfu en ekki ekki vilja sjóðfélaga sjálfra. Undanfarin ár hafa lífeyrissjóðir sætt gagnrýni fyrir að fjárfesta í áhættusömum fyrirtækjum, greiða stjórnarmönnum ofurlaun og styðja viðskipti sem sjóðfélögum blöskrar hreinlega. Með því að greiða skatta af iðgjöldum við innlögn í lífeyrissjóði má sporna við því að lífeyrissjóðir verði óeðlilega stórir miðað við stærð hagkerfisins. Fjármuni skortir til að ráðast í nauðsynlegar úrbætur á íslenska velferðarkerfinu. Heilbrigðiskerfið stendur á brauðfótum, bætur almannatrygginga duga ekki til framfærslu og bilið milli hinna ríku og hinna fátæku eykst ár frá ári.

til að stórauka tekjur ríkissjóðs og gerir okkur kleift að styrkja velferðarkerfið án þess að skerða ráðstöfunartekjur almennings. Samkvæmt gildandi fyrirkomulagi eru iðgjöld í lífeyrissjóði og mótframlög vinnuveitenda ekki skattlögð. Þess í stað eru greiðslur úr lífeyrissjóðum til lífeyrisþega skattlagðar. Þannig er skattlagningu þeirra fjármuna sem mynda stofn lífeyrissparnaðar frestað þar til kemur að útgreiðslu þeirra. Ávöxtun lífeyris er ekki áhættulaus og hefur borið við að lífeyrissjóðir skili verulegu tapi. Með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að ríkissjóður sæki skatttekjurnar strax í upphafi og geti því ráðstafað þeim á eigin forsendum í stað þess að treysta lífeyrissjóðum alfarið til að ávaxta allt þetta fé. Eðli málsins samkvæmt lækkar það fjármagn sem streymir inn í lífeyrissjóðina um það sem nemur staðgreiðslunni verði breytingin að veruleika. Á móti kemur að ekki greiðist skattur þegar sá sparnaður er leystur út og því hefur breytingin ekki í för með sér hlutfallslega rýrnun á ávöxtun lífeyrissjóða. Miðað við greiðslur í lífeyrissjóði á árinu 2022 og 36% skatt myndi staðgreiðsla við innborgun skila ríkissjóði og sveitarfélögum samtals rúmum 100 milljörðum kr. árlega. Samþykkt þessarar tillögu myndi því veita þjóðinni einstakt tækifæri til úrbóta. Það er þörf á aukinni fjárfestingu í velferð og því er brýnt að ríkið nýti auknar tekjur vegna staðgreiðslu við innborgun í þágu þeirra sem mest þurfa á aðstoð að halda. Efla þarf rekstur heilbrigðiskerfisins og fjölga dvalar- og hjúkrunarrýmum. Átaks er þörf til að auðvelda atvinnuþátttöku öryrkja. Það myndi leiða til þess að fleiri kæmust aftur inn á vinnumarkað og skiluðu ríkissjóði enn auknum skatttekjum. Draga þarf úr skattbyrði láglaunafólks og lífeyrisþega og auka ráðstöfunartekjur þeirra. Þá myndu líkurnar minnka á að fólk þyrfti að fjármagna neyslu með skuldsetningu og festist í fátæktargildru. Grundvallarforsenda þessarar tillögu er að auknir fjármunir hins opinbera verði nýttir í þágu fólksins. Ég vil taka það fram að ég hef frá því að ég kom á Alþingi Íslendinga og varð kjörinn fulltrúi fyrir fólkið í landinu, til að vinna fyrir fólkið í landinu eins og við gerum í Flokki fólksins af hug og hjarta, talað við hundruð einstaklinga sem eiga uppsafnaðan lífeyrissjóð eftir starfsævi sína og hafa ekki greitt staðgreiðslu við innborgun í sjóðina. Ég hef spurt að þessu einmitt: Hvort telur þú farsælla

og þarft þá að nýta lífeyrissjóðinn — hvort telur þú farsælla að greiða skattinn strax eða láta lífeyrissjóðinn ávaxta þessa peninga og þú greiðir skattinn af útborguninni þegar kemur að þeirri útgreiðslu?

eða fyrirtæki. Við þurfum að standa skil á okkar sköttum og skyldum mánaðarlega, alltaf. Við búum við staðgreiðslukerfi en lífeyrissjóðir hafa fengið undanþágureglu frá þeirri staðgreiðslu. Þannig hafa þeir fengið að halda eftir í sínu risaveldi, peningaveldi

Ég verð að segja það, frú forseti, ég átta mig engan veginn á því hvers vegna í ósköpunum við sækjum ekki þetta fé, ég bara átta mig engan veginn á því. Ég skil ekki hvernig stendur á því. Hérna megin erum við að selja banka eins og það hefur gengið þokkalega fyrir sig eða hitt þó heldur,

eingreiðslu. Þetta er einskiptisaðgerð, við erum ekki að fá þessa peninga árlega. Við erum að selja frá okkur gullgæsina. Við erum að selja frá okkur bankana sem eru að skila okkur alveg ómældum og ótrúlegum arði inn í ríkissjóð,

Hvers vegna í ósköpunum skyldum við ekki einfaldlega afnema þessa undanþágureglu og helst strax í gær eða fyrir þessum fimm árum þegar við byrjuðum í Flokki fólksins að mæla fyrir þessari þingsályktunartillögu? Ég næ ekki utan um það hvers vegna við viljum ekki taka inn tugi milljarða á hverju einasta ári

þar til kemur að útgreiðslu. Á móti kemur að þessir einstaklingar hafa aldrei verið spurðir að því hvort þeir vilji heldur greiða við innborgun eða útborgun, hvort þeir treysti fullkomlega lífeyrissjóðunum yfir höfuð til að ávaxta peningana sína eða ekki. Þeir eru ekki spurðir að þessu, þeir eru ekki spurðir einu sinni að þessu.

Við segjum líka: Það eru grundvallarmannréttindi og það er skylda allra stjórnvalda að sjá til þess að þegnunum séu tryggð grundvallarmannréttindi, fæði, klæði og húsnæði. Hér erum við með sjóði sem eru að springa af peningum og við þá sem halda því fram að þetta myndi draga úr og fyrir rest eyðileggja sjóðakerfið

einhvers staðar á ferlinu, eins og við séum bara ekki endurnýjast að einu eða neinu leyti eða fá fleiri hendur sem leggja hönd á plóg á vinnumarkaðnum. Þannig að það er bara galið, það er bara fáránlegt. Það er eins og með þetta, græðgin er svo mikil að það er víst aldrei nóg af peningum þarna og yfirbyggingin á þessu lífeyrissjóðakerfi er komin langt yfir 20 milljarða kr. á ári og það þykir allt í lagi. Það þykir í lagi að vera með óráðsíu og yfirbyggingu í þessu sjóðakerfi fyrir yfir 20 milljarða kr. á ári en það þykir rosalega slæmt að vera með staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóðina. Þessi þingsályktunartillaga er frábær að mati Flokks fólksins og allra þeirra sem ég hef talað við fyrir utan þing, algerlega gjörsamlega frábær. Ef það væri raunverulegur vilji til þess að sækja fjármuni þangað sem þeir eru fyrir og forgangsraða þeim fyrir fólkið fyrst þá er þessi tillaga gullið tækifæri til þess. til þess. Ég segi ekkert annað en að það hefur eiginlega komið mér mjög á óvart hvað þessi þingsályktunartillaga hefur í rauninni notið lítillar jákvæðni. Hins vegar man ég það að hér á árum áður

að vera með skattahækkanir, án þess að boða auknar álögur á þegnana heldur viljum við sækja fjármuni þangað sem þeir eru fyrir og því skora á Sjálfstæðisflokkinn sem og alla aðra að taka utan um þingsályktunartillöguna og sækja þessa auðfengnu fjármuni. Okkur er í lófa lagið að gera það.

Frú forseti. Nú er þessi tillaga sem við fjöllum um hér til umfjöllunar í fimmta skipti, ef ég fer rétt með, þannig að það hefur gefist nægur tími fyrir flutningsmenn að átta sig á áhrifum þessarar tillögu ef hún verður samþykkt og fjármálaráðherra leggur fram frumvarp eins og lagt er til hér í þingsályktunartillögunni,

Hvaða áhrif hefur þessi breyting á lífeyrisréttindi meðallaunamanns ef við miðum við 30 ára starfsævi eða 40 ára starfsævi? Eftir fimmtu tilraun þá hlýtur hv. flutningsmaður að hafa áttað sig á því að einhver áhrif hefur þetta á lífeyrisréttindi launafólks. Því spyr ég: Hver eru þau, hv. þingmaður?

Það hlýtur algerlega að liggja í því hvernig gengur að ávaxta fjármunina. Ég veit ekki betur en að það hafi tapast og gufað upp 600 milljarðar í einhverju

þeir eru að lepja dauðann úr skel og hvað þeir hafa verið að gera allan þennan tíma þegar þeim var talin trú um að með því að greiða lögþvingað í lífeyrissjóði þá væru þeir að skapa sér einhverja betri lífsafkomu til efri áranna. Það sem þessi þingsályktunartillaga felur í sér er grundvallarbreyting fyrir ríkissjóð án þess að hækka skatta til að taka utan um þá sem við í Flokki fólksins teljum að þurfi nauðsynlega á aðstoð að halda.

í 40 ár, sem Flokkur fólksins ætlar að svipta viðkomandi. Ég er ekki vanur því, frú forseti, að fara með stóryrði hér í ræðustól líkt og margir aðrir, en ég ætla að halda því fram

þess að þetta er bein árás á íslenskt launafólk, einhver mesta og grimmasta árás sem ég hef upplifað hér í þessum þingsal, allt í nafni Flokks fólksins.

í andlitið á manni eins og frá hv. þingmanni, enda í takti við það sem hans stjórnmálaflokkur er að boða.

ég á ekki eitt einasta orð. Mér er í rauninni algerlega misboðið með þennan málflutning; að tala um að þetta sé árás. Og ég stend hér sem formaður Flokks fólksins, stolt af því stolt af því að vilja verja lífeyrisréttindi þannig að fólk fái að njóta þess á meðan það er enn þá við þokkalega fulla heilsu. Ég veit ekki betur en að það kæmi öllum betur. Og 50 millj. kr. eftir 40 ár

einasti maður sem fær að njóta þeirra lífeyrisréttinda sem mönnum var talin trú um að þeir væru að byggja upp með því að vera skylduþvingaðir til að greiða hér í lífeyrissjóði án þess í rauninni að hafa nokkurt val um það hvert þeirra eigin launatekjur væru settar.

að fólk myndi raunverulega njóta þess að hafa verið lögþvingað til að greiða í þessa sjóði. Íslenskur almenningur á skilið að fá þessa hátt í 100 milljarða á ári beint inn í ríkissjóð þess að taka utan um þjóðfélagið árlega til viðbótar við það sem nú er gert, enda veitir ekki af á þeirri vargöld sem hér ríkir í boði þessarar auðvaldsríkisstjórnar.

alveg fáránlega lág tala sem er látin standa óbreytt. Þetta segir okkur strax að staðan er þannig í dag að það er útvalinn hópur fólks sem heldur fullum eftirlaunum. Hvað þá? Af hverju erum við með hóp af fólki sem heldur fullum eftirlaunum þegar hann fer á lífeyri við starfslok?

með sárafátækt fólk, börn, fjölskyldur árið 2023 og vera ekki þróaðri en það að vera með fátæktarkerfi þar sem við setjum veikt fólk og börn í biðraðir til hjálparsamtaka til að ná sér í mat. Hvernig í ósköpunum getum við leyft okkur það? Og ég spyr: Hvers vegna í ósköpunum eru þeir flokkar sem hafa látið þetta viðgangast áratug eftir áratug enn við völd? Þeir lofuðu í kosningum að þeir ætluðu að breyta þessu en gera það síðan ekki. Persónuafsláttur á ekki að vera

Það er ömurlegt til þess að vita að við skulum vera búin að vera í sex ár á þingi og alltaf að hamra á þessu en það breytist lítið sem ekkert, að við skulum vera, eins og ég sagði áðan, í þjóðfélagi þar sem við

Það er ömurlegt að við skulum vera í þessari stöðu af því að við getum gert svo miklu betur. Við getum það með þeim skattpeningum sem við tækjum úr lífeyrissjóðunum vegna þess að það er öruggt að þeir koma til góða hjá þeim verst settu núna.

Er það eðlilegt samfélag þar sem við erum með heilbrigðiskerfi þar sem börn þurfa að fara á biðlista til að komast á biðlista til að komast á réttan biðlista? Er alveg eðlilegt að við séum með heilbrigðiskerfi þar sem eldri borgarar sem þurfa að komast á hjúkrunarheimili þurfi að fara á biðlista til að komast á biðlista?

Þetta er það sem við eigum að gera, við eigum að koma hlutunum í lag í dag. Við erum að valda fólki stórtjóni andlega, líkamlega og fjárhagslega í dag og peningar í framtíðinni gagnast því ekkert.

Álftanesi. Hann hvarf. Þarna hurfu ekki bara lífeyrisgreiðslur og annað heldur líka bætur þeirra sem höfðu lent í tjóni. Við

Það er búið að rannsaka þetta. Það er búið að sanna að þeir sem eru í þessari aðstöðu eru að tapa árum úr lífi sínu. Við vitum að það hefur gífurleg áhrif á fólk að hafa ekki efni á að fara til tannlæknis, hafa ekki efni á að fara til læknis, hafa ekki efni á mat.

Þetta er okkur til háborinnar skammar en við getum breytt þessu. Peningarnir eru til. Það þarf ekki að hækka skatta, það þarf bara að ná í þá

Það er áhyggjuefni hve mikil umsvif lífeyrissjóðanna eru í íslensku viðskiptalífi. Þeir eru alltumlykjandi í íslensku samfélagi. Á síðustu árum hafa eignir lífeyrissjóðanna stóraukist og námu

voru eignir lífeyrissjóðanna núna um mitt sumar, 7.000 milljarðar. 6.950 milljarðar voru eignir lífeyrissjóðanna í lok júní í ár.

Undanfarin ár hafa lífeyrissjóðir sætt gagnrýni fyrir að fjárfesta í áhættusömum fyrirtækjum, greiða stjórnarmönnum ofurlaun og styðja við viðskipti sem sjóðfélögum blöskrar.

Þetta myndi leiða til þess að fleiri kæmust aftur inn á vinnumarkað og skiluðu ríkissjóði enn auknum skatttekjum. Það er alveg með hreinum ólíkindum að það sé verið að skerða lífeyri hjá fólki, lífeyri almannatrygginga, þegar það tekur þátt í atvinnulífinu. Við erum raunverulega ekki með þriggja stoða lífeyriskerfi sem byggir á almannatryggingum, lífeyrissjóðum og séreignarsparnaði. Við erum með eins konar fátækrahjálp þegar kemur að almannatryggingum ríkisins.

breytingar á því hvernig skattlagning fer fram þegar kemur að því að greiða í lífeyrissjóð. Hér á landi hefur kerfið verið þannig, alla vega undanfarna skattar eru ekki teknir af þeim peningum sem fara inn í lífeyrissjóðinn, en nauðsynlegt að borga skatt þegar upphæðin er tekin út, þegar viðkomandi hefur náð þeim aldri að geta tekið út úr lífeyrissjóðunum. Þetta

En það er líka hægt að hugsa sér það að vera með mismunandi kerfi í gangi. Þannig er það t.d. í Bandaríkjunum þar sem bæði er hægt að leggja fyrirskatt og eftirskatt inn í tvær mismunandi tegundir af lífeyrissjóðsreikningum.

Það er ákveðinn kostur þar sem þetta hefur þá ekki áhrif t.d. á annars konar lífeyri eða annars konar greiðslur sem viðkomandi á þá jafnvel rétt á.

fyrirtækjum, eru farnir að vera mjög samfélagslega hugsandi. Hvað meina ég með því? Jú, þeir þrýsta á þau fyrirtæki sem þeir fjárfesta í til þess t.d. að draga úr útblæstri og sinna sinni samfélagslegu ábyrgð og sinna sínu nánasta umhverfi.

mjög lítið að skipta sér af neinu í þeim fyrirtækjum sem þeir fjárfesta í nema einungis því að þeir fái lágmarksfjárfestinguna sína á hverju ári. Þetta er eitthvað sem við við sem borgum í lífeyrissjóðina þurfum að fara að þrýsta á að okkar lífeyrissjóðir fari að taka öflugri þátt í.

það eru ákveðin höft á erlendum fjárfestingum fyrir lífeyrissjóðina. Þetta gerir ekki bara það að verkum að lífeyrissjóðirnir eiga í rauninni of stóran hlut í íslenskum fyrirtækjum heldur líka það að áhættan með lífeyrinn sjálfan er hærri því að ef það kemur stór skellur á Íslandi þar sem þessi stóru fyrirtæki fara öll niður á við þá fer fjárfesting niður á við. Að lokum langaði mig að nefna það að gagnsæi á íslenskum lífeyrissjóðamarkaði er allt of lítið. Það að geta séð nákvæmlega í hverju lífeyrissjóðirnir eru að fjárfesta, hvar ég er að borga, hvaða gjöld, hvaða þóknanir er verið að taka hér og þar í ferlinu þegar ég er að leggja inn í minn lífeyrissjóð hvaða laun eru fjárfestingaraðilarnir að fá — allt þetta mætti vera miklu, miklu betra.

vegna þess að það er verið að taka ótrúlega mikið í þóknanir og kostnað sem við höfum ekki innsýn í af því að það eru ekki gerðar kröfur hér á landi um að allt þetta sé gagnsætt.

aðrar lausnir, sem hægt er að gera samhliða okkar núverandi kerfi þar sem við tryggjum að fólk geti átt áhyggjulaust ævikvöld

að geta þess að það þykir mikill heiður þegar norski olíusjóðurinn fjárfestir í fyrirtækjum, jafnvel það mikið að þeir eru með stjórnarmann, og hins vegar mjög miður þegar þeir selja sig út úr fyrirtækjum eins og þeir hafa gert vegna

hvort þetta fyrirkomulag sé þess eðlis að það sé ekki kominn tími til að endurskoða það í ljósi þessarar gríðarlegu stærðar, og ég tala nú ekki um stjórnarsetuna sem er ólýðræðisleg.

og það gerir það að verkum að t.d. lífeyrissjóðirnir eiga mjög stóra eignarhluti í stærstu fyrirtækjunum hér á landi og það getur hreinlega skapað mjög mikla áhættu. Ég held að það sé líka mikilvægt að átta sig á því að svo mikilli eign fylgir mikil ábyrgð. Sú ábyrgð felst í því að vera ekki bara aðili sem kemur með peninginn heldur líka aðili sem kemur með ákveðin gildi og ákveðna stefnu inn í stjórn þeirra fyrirtækja sem viðkomandi er að taka sæti í.

og það er mjög mikilvægt að við förum að hugsa um þessi atriði líka vegna þess að, eins og ég sagði, þessu fylgir hrikalega mikil ábyrgð og þeirri ábyrgð þurfa lífeyrissjóðirnir að fylgja eftir þegar kemur að samfélaginu.

með leyfi forseta: „Hugmyndirnar voru fyrst nefndar síðastliðinn vetur af ríkisstjórninni, en þingflokkur sjálfstæðismanna tók þær upp nú í sumar. Umræðan leiddist fljótlega á villigötur og hljóðnað hefur um hugmyndina.

en ég get alveg talað fyrir mína hönd, ég tel að þetta sé hlutur sem eigi að skoða. Það þarf að sjálfsögðu að fara vel

ef þú er tvítugur í dag og ert að byrja að borga inn í lífeyrissjóð og borgar þetta staðgreitt? Ef við miðum við að ávöxtun hvers árs væri meðaltalið sem er oft notað í Bandaríkjunum, sem er 10%, 10%, það væri árlegt, hvernig kemur það út? Ætti ég meiri pening eða minni milli handanna eftir 45 ár þegar ég færi á Sama þyrftum við að skoða fyrir eldri kynslóðirnar. Skiptir þetta máli, hjálpar þetta? Og svo: Hvaða áhrif hefur þetta á ríkissjóð? Það er auðvelt að sjá að ef skattarnir koma inn strax í upphafi þá koma tekjur þá, en á þeim tíma sem fólk og samfélagið eldist og þetta fólk er ekki að borga skatta, hvaða áhrif hefur það? Allt þetta þarf að skoða og það þarf að skoða það með opnum hug. Það má ekki bara henda hlutum út af borðinu með einhverjum skeytasetningum hérna af því að málið kemur einhvers staðar annars staðar frá heldur en frá ríkisstjórninni sjálfri. Við eigum að skoða þetta allt. Við eigum að líta á þetta með opnum hug og síðan að taka upplýstar ákvarðanir um það hvort þetta væri breyting sem væri góð eða ekki. Þannig eigum við að vera að vinna hérna á þingi.